Gospođa Orešković, izvolite.

Podnositelj: glavni ravnatelj HRT-a temeljem članka 19a. Zakona o HRT-u. Raspravu su proveli Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske, te Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Vlada je dostavila mišljenje koje ste dobili. Želi li predstavnik podnositelja dati dodatno obrazloženje? Da. Imamo, molim vas vratite se na mjesto. Imamo stanku. Kolega Raspudić zatražio je stanku. Nema ga? Aaa izvolite, pa izvolite onda.

15 minuta. Naime, ako smo mogli čekati ovo izvješće godinu dana previše ruku na srce, ovo je izvješće za 2022. bilo bi pristojno da smo ga dobili negdje ajde u drugoj polovici 2023., dakle ako smo mogli toliko pričekati ne bismo ništa izgubili s dodatnih 15 minuta stanke kako bismo još jednom analizirali neke aspekte ovog izvješća. Ovo je prvo izvješće koje dobivamo nakon glavnog ravnatelja Kazimira Bačića, dakle lani smo raspravljali izvješće iz vremena Kazimira Bačića koji odavno više nije bio glavni ravnatelj u igri ni na koji Međutim, vidimo iz mišljenja Vlade koje nam je priloženo da Vlada na isti način promatra HRT kao i kod prethodnih izvješća. promatra ga kao puku firmu kao poduzeće javno pa bi sada nama najvažnija stvar bila je li poduzeće završilo u plusu ili u minusu, ali vidi čuda ovaj put jeste u minusu. Na koncu 1,3 milijuna su veći rashodi od prihoda ali onda smo iz mišljenja neovisne revizije vidjeli da tu postoje dodatne dubioze. Naime, neovisna revizija je dala mišljenje s revizijom jer se pokazalo da nakon presude Vrhovnog suda HRT treba platiti nekih 50 milijuna kuna Ministarstvu financija, ali to će se knjižiti za slijedeću godinu. Također bih istaknuo izdvojeno mišljenje člana nadzornog odbora Špelića iz kojeg se jasno vidi da u ovom izvješću se uopće ne govori o programu. Dakle, govori se samo o brojevima što je realizirano, ali primjerice na kojim principima je biran i plaćen program sredstvima hrvatskih građana iz nezavisne produkcije i kakvi su učinci i ocjene tog programa. Evo zbog svih ovih razloga bilo bi korisno dati stanku od 15-ak minuta. Čini mi se da i kolegica Dalija Orešković traži stanku jel? Izvolite. Zahvaljujem. Pridružujem se zahtjevom za stanku i podnosim ga u ime Kluba GLAS-a, HSS-a i DOSIP-a. Naime, postavlja se pitanje što je HRT danas? Trebao bi biti javni servis. Nije ovo prvi put da ćemo isticati kako se ta uloga javnog servisa nekako davnih dana izgubila i kako sve više i više HRT obavlja ulogu propagandnog stroja za potrebe HDZ-a. Međutim, unatoč tome što postoji jedno šire rasprostranjeno nezadovoljstvo monopolizacijom tog servisa izvještavanja u korist jedne dogme i jedne političke opcije, postavlja se pitanje i ovih privatnih interesa i privatnih tvrtki koje na neki način posluju sa HRT-om. Sjećam se da smo se mi kao tadašnja opozicija u prošlom sazivu okupili oko ove govornice i da smo protestirali protiv imenovanja aktualnog ravnatelja. Vidim da naši strahovi su bili itekako opravdani, a naša očekivanja da će novi ravnatelj biti nastavak politike njegovog prethodnika evo pokazala su se točnima. Meni je žao što je do toga došlo. Kada govorimo o izvještaju o poslovanju i zaduživanje i poslovni odnosi sa privatnim produkcijama i poslovni odnosi vezani za vaše privatne tvrtke i poslovanja pokazuju da je HRT danas jedna zarobljena institucija. Bez HRT-a u njegovoj osnovnoj ulozi izvještavanja, informiranja, obrazovanja teško da može doći do promjene mentalnog sklopa, a da bi došli do promjene mentalnog sklopa očito je potrebno mijenjati vlast kako na državnoj razini tako i u samom Prisavlju. Hvala.

privatnoj produkciji, dakle svemu onome što nije dobro na HRT-u, ali ja ću iskoristiti ovu stanku da progovorim o jednoj najavi predsjednika Kluba Domovinskog pokreta Igora Peternela koji je napisao Domovinski pokret je ušao na HRT. Ja postavljam pitanje glavnom ravnatelju na koji je to način Domovinski pokret ušao na HRT? Je li Domovinski pokret ušao na HRT tako da evo treći oporbeni klub u Hrvatskom saboru, Klub MOST-a se više ne poziva u emisije Otvoreno, je li Domovinski pokret ušao na hrvatsku televiziju tako da mi imamo predstavljanje dakle naše liste za Europski parlament tog predstavljanja nema u središnjem dnevniku, dakle treće oporbene snage u Hrvatskom saboru. Je li to način na koji je Domovinski pokret ušao na HRT? Je li tako HDZ i Domovinski pokret shvaćaju hrvatsku televiziju? Danas smo imali predstavljanje inicijative gdje tražimo, to je europska inicijativa da kršćanska baština uđe u temeljni ugovor EU, predstavio ju je naš predsjednik Petrov, baš me zanima hoće li to biti u središnjem dnevniku hrvatske televizije ili su Peternel i Borić rekli ne može. Stanku je zatražila u ime kluba također i zastupnica Marijana Puljak. Izvolite. **Puljak, Marijana (Centar)** Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba Centra i Nezavisne platforme Sjever u trajanju od 10 minuta da bi još jednom upozorili na stanje na HRT-u. Često ovdje u sabornici sam govorila o stanju na HRT-u i čini mi se kao da se jednostavno ponavljamo iz godinu u godinu, a stanje se ne popravlja. Strukovne udruge su svojim priopćenjima i javnim nastupima godinama ukazivale na krizu upravljanja, na cenzuru i autocenzuru koja postoji na hrvatskoj televiziji. Dakle, sudski dokazana cenzura, postojeća uređivačka politika koja ne može osigurati vjerodostojnost, objektivnost, političku i programsku neovisnost informativnog programa HRT-a, egzodus novinara koji traje godinama, profesionalna marginalizacija onih koji su nepodobni i HRT koji kao javna televizija nema istraživačkog novinarstva. Diskutirali smo u javnosti o tome treba li što sa HRT pretplatom, treba li je ukinuti ili ne, ali ono što svakako podržavamo, podržavamo javni servis, HRT kao javni servis nam svakako treba, treba svojim pravodobnim, neovisnim, transparentnim informiranjem biti jedno moćno ako ne i presudno tijelo ili alat u borbi protiv korupcije. Želimo jak, javan servis jer je on garancija jakog demokratskog društva, želimo imati aktivne građane koji će putem tog javnog servisa razvijati svoje kritičko razmišljanje i sudjelovati u procesima u društvu moraju biti informirani i dobiti pravu informaciju. Danas je na HRT-u na mogu dobiti. Hvala. U ime kluba SDP-a mislim da će stanku zatražiti poštovana zastupnica Mirela Ahmetović. Izvolite. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege. Tražim stanku u trajanju od 15 minuta u ime Kluba zastupnika SDP-a kako bih skrenula pažnju da mi danas razgovaramo o izvješću o radu i poslovanju HRT-a za '22.g. za koju je čak i jedan član nadzornog odbora dao svoje posebno izdvojeno mišljenje i ukazao na to da je izvješće potpuno netransparentno kada se govori o trošenju sredstava građana RH. Ja sam nekoliko puta u Saboru govorila o potplaćenosti radnika na HRT-u pa bih se htjela referirati upravo o ovoj netransparentnosti u pogledu iskazivanja plaća za njihov rad. Naime, radi se o tome da mnogi radnici imaju mizerne plaće nedostojne života i nedostojne javnog servisa koji se financira iz džepova hrvatskih građana. Po ovome što ste naveli u izvješću obzirom da su iznosi u kunama ispada kada se izračuna jer mi to moramo sami računati da je nekakva prosječna bruto plaća otprilike 11.666 kuna, pa bi mene zanimalo koliko njih na HRT-u ima plaću zapravo u iznosu od 11.666 kuna bruto, naglašavam bruto odnosno 1.550 eura bruto. Naime, ja imam podatke da je dio radnika danas potplaćen, donedavno su imali čak i plaće niže od zakonske minimalne plaće što je skandalozno kada se uzme u obzir činjenica da ste vi ravnatelju upravo osobno kažnjeni od Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa jer ste si protupravno isplaćivali naknade koje niste smjeli. Dakle, niti tih naknadnih podataka o tom naknadama nema u ovom izvješću, iako se to radilo upravo 2022.g.. Zbog čega to krijete? Zbog svega ovog što sam navela smatram da izvješće potpuno netransparentno, da je to skandalozno jer se radi o trošenju javnog novca, novca hrvatskih građana, a na to vam je ukazao i član nadzornog odbora.

u trajanju od 10 minuta u ime kluba Možemo!. Ovdje ću upozoriti na jednu specifičnu stvar vezanu uz HRT uz sve ostale probleme koje su već moji kolege naglasili. naglasili. Dakle, treba upozoriti, dapače rekla bih više nego upozoriti i Ministarstvo kulture i Agenciju za elektroničke medije na kršenje AVMS direktive EU o obavezi 51% europskih djela. Naime, u ovom konkretnom izvješću se nigdje ne iskazuje film kao posebna kategorija, a da ne govorimo naravno o potkatorijama kao što su animirani ili igrani, kratki itd., to se radi upravo zato da se prikrije kršenje Zakona o HRT-u i Zakona o elektroničkim medijima gdje stoji da 51% djela, znači djela, to ću sve ponovno ponoviti u raspravi u ime kluba, djela, ne minuta, ne emisija, nego djela moraju biti europska djela, a od toga 45% mora biti hrvatsko. Jednako tako se ne iskazuju niti serije po kategorijama niti bez kategorija i to sve se stavlja u jednu kategoriju drame, ponavljam, zato da bi se prikrilo kršenje kršenje zakona. Zašto sve to govorim? Mi smo svi valda svjesni potfinanciranosti hrvatskog filma i domaće proizvodnja, kao što se premalo financira HAVC za proizvodnju filmova tako isto sa svoje strane televizija ne ispunjava ispunjava svoju zakonsku ulogu koju mora imati u financiranju filmova. I zbog toga podcrtavam tražimo stanku u ime kluba Možemo!. Zahvaljujem. Izgleda da u ime kluba HDZ-a će zatražiti isto i poštovani zastupnik Goran Ivanović. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Uvaženi ravnatelju, državni tajniče. Pa možda samo jedna servisna informacija za gospođu Orešković prije nego što zatražim stanku da su izbori prošli, da su građani na izborima rekli koga žele podržati i koga su podržali, a ona poziva sada na ponovo nekakvo rušenje vlasti. No dobo, ostavit ćemo tu temu njoj. izvješće o radu HRT-a sigurno zaslužuje da bude dio plenarne rasprave ovdje u HS-u, ovo je izvješće za 2022., ali svi zastupnici naravno ako su ga dobro pročitali, ja mislim da je sažeto u 172 stranice sve ono što je HRT radila te 2022.g., mislim da svi podaci koje nas trebaju zanimati su tablično prikazani, mogu se iščitati i može se točno vidjeti da oni koji su malo duže prate rad HRT-a da izvješće za 2022.g. je puno sažetije u odnosu na onu za 2021. i programski i na svaki drugi način. Pojedine stvari koje smo zamjerali HRT-u te '21., '22. i '23. naravno, su došle na red. Naravno da politiku uvijek zanima IMS kao sastavni dio Hrvatske radiotelevizije, Hrvatske radiotelevizije, no HRT ima Zakon o HRT-u, ima ugovor sa Vladom, prema tome, volio bih da u ovim raspravama stvarno argumentirano i suvislo progovorimo o temama

li još netko stanku zatražiti? Ako ne, hoćemo li otići na stanku ili ćemo nastaviti odma? Kako vam odgovara. Stanku? Dobro. Onda 12 i 20 je, u 12 i 30 se vidimo.

Poštovane kolegice i kolege, evo stanka nam je istekla pa ćemo sada nastaviti i kao što sam rekao, želi li predstavnik podnositelja dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani glavni ravnatelj HRT-a, Robert .../Govornik

Danas vam sa zadovoljstvom predstavljam Godišnji izvještaj o programskom radu HRT-a za 2022. g. koji oslikava našu posvećenost i uspjeh u ostvarivanju ugovorenih obaveza prema građanima RH. Tijekom Tijekom 2022. g. HRT uspješno proizvodio i emitirao sadržaj u skladu s važećim ugovorom koji je trajao do kraja te godine, nakon čega je potpisan novi ugovor za period od '23. do '27. g. Ovime smo osigurali kontinuitet u kvaliteti i raznolikosti našeg programa. Tijekom 2022. g. informativni program HRT-a odigrao je ključnu ulogu u izvještavanju o globalnim i lokalnim događajima, uključujući i rat u Ukrajini. Naša posvećenost pružanju točnih i pravovremenih informacija odražava se kroz visoku gledanost i pouzdanost koju javnost poklanja našim informativnim programima na radiju, televiziji i digitalno.

te godine smo aktivno pratili Zimske olimpijske igre i Svjetsko prvenstvo u nogometu u Kataru, što je zabilježilo rekordno visoke brojke zanima i angažmana publike, a te godine uspjeli smo vratiti na HTV i dio utakmica domaće nogometne lige te smo nastavili biti vodeći medijski izvor za sport u Hrvatskoj. Sport je bio zastupljen sveukupno 200 tisuća minuta programa. HRT je uspješno promovirao i hrvatsku kulturu i umjetnost kroz različite programe, od festivala do koncerata, čime potvrđujemo svoju ulogu u jačanju nacionalnog identiteta i očuvanju kulturne baštine, a poglavito zaštite i brige u hrvatskom jeziku i govoru. Posebno smo ponosni na naš doprinos razvoju hrvatske audiovizualne industrije. HRT je u 2022. g. emitirala ukupno 602 tisuće minuta igranog sadržaja, što uključuje 31 hrvatski film, 5 premijernih hrvatskih serija i 52 radio drame uz još mnoštvo raznolikog sadržaja visoke kulturne vrijednosti. Naši glazbeni ansambli, simfonijski, tamburaški i jazz orkestar te zbog HRT-a su osim redovitih poslova u emitiranju HRT emisija ostvarili i 75 javnih koncerata širom Hrvatske i u inozemstvu. Naši kanali su postigli, pa čak i premašili postotni udio pojedinačnih sadržaja, kako je specificirano u ugovoru. Nismo samo zadovoljili, već i nadmašili očekivanja u mnogim kategorijama. Obrazovanje i znanost zabilježilo je 462 tisuće minuta. Umjetnost i kultura pružila je 360 minuta sadržaja, glazbeni sadržaj najviše, 3 340 000 minuta, religijski sadržaj emitirani su u 66 tisuća minuta. Zabavni sadržaj 770 tisuća minuta, a dokumentarni 7, 270 tisuća što uključuje 184 premijerne domaće dokumentarne emisije. Program za djecu i mlade ostvario je 190 tisuća minuta, itd., a popis europskih djela detaljno je opisan na stranici 96 ovog Izvještaja. U nastojanju provedbe naše digitalne transformacije, platforma HRTi zabilježila je 515 tisuća novih korisnika u 2022. g., dostigavši ukupno 1 345 000 korisnika koji su pokrenuli sadržaj više od 57 milijuna puta, gledajući gotovo 12 milijuna sati programa putem streaminga. Specifično, za pripadnike hrvatskog naroda izvan domovine, televizijski sadržaj emitiran je 175 tisuća minuta, a radijski 515 tisuća minuta, pružajući vitalnu vitalnu vezu s domovinom kroz program HRTi Internacional i Glas Hrvatske, kao i znatno jačom prisutnosti naših sadržaja na socijalnim mrežama, čime je ostvaren globalni doseg. Što se financija tiče, HRT je nastavio s odgovornim upravljanjem financija, osiguravajući stabilnost i održivost naših operacija u teškim uvjetima desetljetnog pada prihoda i rasta troškova.

U strukturi prihoda najveći udio od 85% odnosno 1,16 milijardi kuna čini pristojba. Visina pristojbe nije mijenjana od 2010. g., a ti prihodi su dodatno umanjeni jer je HRT temeljem zaključaka Vlade RH potpisao potraživanja za pristojbu u područjima pogođenim potresom. Prihodi od marketinga iznosili su 6% ukupnih prihoda odnosno 78 miliona kuna. 2022. godina bila je godina Svjetskog nogometnog prvenstva koje je donijelo oko 30 milijuna kuna prihoda po toj osnovi. Ostali komercijalni prihodi su nešto manji nego prethodne godine s obzirom da su 2021. godine postignute nagodbe za reimitiranje HRT-ovih programa u inozemstvu dok je sada naplata po toj osnovi u redovitom režimu. Od ostalih prihoda najveći dio odnosi se na prihode temeljem sporazuma s Ministarstvom financija te su zbog toga ukupni prihodi 3,9% veći od prihoda 2021. godine. U strukturi rashoda 25% odnosno 333 miliona kuna odnosi se na proizvodnju programa. U strukturi troškova proizvodnje programa 29% odnosi se na prava prikazivanja i prenosa, 30% amortizacija nematerijalne imovine koja predstavlja amortizaciju nabavljenih dijela vanjske produkcije, dok troškovi vanjske suradnje čine 14% ukupnih troškova proizvodnje. 33% ukupnih rashoda odnosno 477,5 miliona kuna odlazi na trošak osoblju. Od ostalih grupa troškova najveći je trošak odašiljanja 104 miliona kuna te troškovi kojima HRT financira HUZIP, ZAM, ZAPRAV, HAVC, Vijeće za elektroničke medije i Fond za pluralizam medija, a koji su u 2022. godini iznosili 120 miliona kuna odnosno 9% od ukupnih troškova HRT-a. Tokom 2022. godine HRT se dodatno zadužio u iznosu od 150 miliona kuna te je ukupni saldo kredita 309 miliona kuna. Prosječna kamatna stopa svih aktivnih kredita u 2022. godini iznosila je 0,9%. HRT unatoč inflatornim pritiscima te godine poslovao je stabilno i sve svoje obaveze izvršavao unutar zakonskih okvira. potrebno je ponovno naglasiti da je troškovna struktura HRT-a opterećena visokom fiksnim troškovima i zakonski propisanim obavezama što rezultira činjenicom da je tek 40% javnog prihoda od rtv pristojbe raspoloživo HRT-u na za realizaciju programskih obaveza. Bit će neophodna temeljita konsolidacija, a za osiguranje dugoročne održivosti HRT-a bit će nužna promjena Zakona o HRT-u i redefinicija njegovih obaveza javnog financiranja. Dame i gospodo, HRT nastavlja s ostvarivanjem svoje misije informiranja, obrazovanja i zabave ne samo unutar Hrvatske već i šire. Ponosni smo na naš doprinos nacionalnoj kulturi i obrazovanju te smo zahvali na vašoj podršci koja omogućuje kontinuirano unapređenje našeg programa na dobrobit svih građana Hrvatske. Hvala. Hvala lijepa. Prije nego što krenemo na replike pozdravimo na galeriji učenice i učenike Škole Marka Marulića iz Sinja. A sad idemo redom sa replikama, poštovana zastupnica Marijana Puljak. Zahvaljujem. Poštovani ravnatelju ja bi vas pitala nešto o strateškom dokumentu koji ste nedavno izradili koji je izradio je li menadžment javnog servisa u kojem ističete kako dokument označava ključan korak prema izgradnji budućnosti HRT-a i postavljene su jasne ambicije kroz konkretne obveze i mjere, ali je izgleda u cjelini od A do Ž kopiran od irske javne televizije i njihovog strateškog dokumenta. Što imate reći na to? Hvala. Hvala lijepa na pitanju. HRT dugogodišnji je član IBU-a EU javnih medijskih servisa i kao aktivni član sudjeluje aktivno u definiranju i razradi svih dokumenata. Istina je da je ovaj dokument koji smo iskoristili kao kolektivnu pamet i struku EU, dokument koji je izrađen na bazi dokumenta kakav je objavila Irska radio televizija ali i neke druge članice EU. Činjenica, razlog zašto smo se odlučili na taj potez je jednostavno zato jer su svi javni medijski servisi u Europi suočeni s po prilici istim problemima i s istim pitanjima o nastavku budućnosti za to kao i HRT i logično je da zajedno koristimo sve moguća znanja i preporuke da u tom smjeru krećemo se istim putem i rješavamo iste probleme na taj način.

ravnatelju da naravno da treba koristiti da tako kažem kolektivna znanja, pamet i pomoć i sve alate koji su vam na raspolaganju, ali ovako kopirati jedan dokument od A do Ž. Dakle, to može biti nekakav predložak, template, pomoć nekakva ali u sastavljanju vašeg strateškog dokumenta, a na copy paste i ono promijenimo gdje piše irska javna stavimo hrvatska javna televizija. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro i vi znate da to nije bila povreda Poslovnika nego replika pa vam moram dati opomenu, ali pravu repliku imati će poštovana zastupnica Boška Ban Vlahek. **Ban, Boška (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani ravnatelju vezano uz pitanje kolegice Ahmetović o primanjima djelatnika koji su potplaćeni. Mene zanima kakvo je uopće zadovoljstvo djelatnika zaposlenika HRT-a s obzirom na povećana ulaganja u materijalna prava i profesionalni razvoj u 2022. godini te postoji li konkretni podaci ili ankete koje pokazuju zadovoljstvo radnika. Nadalje, s obzirom na značajna povećanja u materijalnim pravima radnika i kontinuirane edukacije kao što ste naveli u izvješću važno je znati koliko su ti napori pridonijeli stvarnom zadovoljstvu zaposlenika. je ono što vas konkretno pitam, zanima me kojim djelatnicima je ovo povećanje koje je navedeno u Izvješću bilo namijenjeno i bilo bi dobro da se transparentnije vodi i objavi kojim točno djelatnicima je to bilo namijenjeno. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani glavni ravnatelj

Unazad 2,5 godine radili smo maksimalno koliko smo mogli u okvirima zadanih financijskih mogućnosti, da tu stvar popravimo koliko god .../Govornik se ne razumije./... u dva navrata 2023. i početkom ove godine dizali smo vrijednost koeficijenta, što je rezultiralo povijesno nezapamćenim skokom plaća zaposlenika na HRT-u, međutim, i dalje je to vrlo malo i nedostatno za veliki dio naših vrijednih radnika da osigura pristojan život. Trenutno po zadnjim podacima iz naše službe računovodstva, znači za travanj ove godine, prosječna neto plaća,

Poštovani ravnatelju, ja ću vas pitati jedno lagano pitanje, ali vjerujem da za više od milijun ljudi dosta zanimljivo. S obzirom na rastuće troškove života i vrijeme kada imamo rekordne poraste cijena hrane i ostalih životnih potrepština, što naročito pogađa one najsiromašnije i najugroženije skupine ljudi, u koje svakako možemo računati i naše umirovljenike, mnogi od kojih žive u siromaštvu ili na rubu siromaštva. Zanima me koliko je realno ukidanje pristojbe za umirovljenike ili barem njeno smanjenje? Znamo da dio umirovljenika sa najnižom mirovinom plaća 50% pristojbe, ali njih je tek svega 5,5 tisuća. Obzirom na visinu prosječne mirovine, njima je svaki euro dobrodošao, pa vas molim konkretni odgovor. Hvala. Poštovani glavni ravnatelj. o budućnosti, o novom zakonskom rješenju za HRT, siguran sam da će u tom procesu i pitanje javnog financiranja imat vrlo značajnu ulogu. U ovom trenutku ja nisam osoba koja može odgovoriti na pitanje potencijalnog ukidanja ili ne pristojbe, vjerujem da će o tome zakonodavac povesti raspravu, a mi u trenutnoj situaciji vodimo brigu o najranjivijim skupinama naših građana, zato svake godine revidiramo posebne odluke o posebnom statusu pojedinih društvenih skupina oko plaćanja pristojbe. (Nezavisni)** Zahvaljujem se. Poštovani ravnatelju, kao što je poznato, a i vidljivo u samom Programu nove Vlade, javni mediji, mediji općenito su jako važni za pripadnike nacionalnih manjina. se ne razumije./... na javni medij s obzirom na naša događaj. Isto tako, kulturni događaj nisu uvijek zanimljivi komercijalnim medijima. Poznato je da ja, a ni moji kolege zastupnici iz Kluba nacionalnih manjina nismo zadovoljni sa količinom i načinom izvještavanja, o čemu sam govorio više puta i govorit ću i danas. Moje pitanje će biti konkretno, ima li HRT još uvijek problema sa nedostatkom opreme, kamera i brojem slobodnih novinara za manjinske teme? Ako je to i dalje slučaj, koji je vaš prijedlog kako to da riješimo? Hvala. HRT ima velike resurse na raspolaganju, međutim, istovremeno ima i velike programske obaveze koje su definirane u ugovoru sa Vladom RH. Sve Sve to skupa rezultira ogromnim količinama potrebnih kapaciteta i velike količine minutaže programa koji moramo svaki dan proizvesti. Često puta se desi da na nekom području, za neki događaj jednostavno nemamo dostatne resurse. Međutim, u ukupnosti, mislim da su resursi dostatni za ovo što moramo U smislu povećanja broja minuta i izvještavanja o pojedinim specifičnim događajima, ovaj, to sigurno na uredničkom kolegiju možemo raspraviti i posebno u novooformljenoj redakciji za manjine koju ćemo aktivirati ove godine.

stabiliziran broj obveznika koji plaćaju mjesečnu pristojbu nakon poremećaja uzrokovanih pandemijom Covid i potresom u Sisačko-moslavačkoj županiji i stoga, naime, proizlazi da su građani, dakle konzumenti medijskih sadržaja javne televizije, zapravo, isključivo broj u službi prihodovne strane poslovanja javne televizije. Ono što ostaje otvoreno je pitanje kvalitete sadržaja, konkretno, što hrvatski građani dobivaju za svoje novce? Ono što ja smatram je da bi javna televizija trebala biti isključivo objektivna, ali isto tako i otvorena za sve. Nemam dojam da je ovdje tako, pa bih voljela, u interesu građana naše zemlje da me demantirate, ali molim vas, konkretno, bez stilskih figura i bez ikakve mašte.

Hvala na pitanju. Ovaj, evo, iskoristit ću priliku da stvarno zahvalim našim građanima koji u velikom broju uredno ovaj, izvršavaju svoje obaveze plaćanja RTV pristojbe, istina je da tu postoje poremećaji na tržištu, ali s obzirom i na demografska kretanja da je potencijal odnosno baza za naplatu sve manja. Međutim, to je isto jedno pitanje koje trebamo riješiti u budućem vremenu, posebice uz temu javnog financiranja. Što se tiče pluralizma i što se tiče obuhvata tema koje .../Govornik se ne razumije./... naravno, HRT apsolutno otvoren za sve i to pokazuju sve statistike i i podaci koje imamo i o broju tema i o različitosti tema i o gostima i o svemu ostalom, eto hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani ravnatelju, ja imam dva pitanja, prvo pitanje se naslanja na pitanje kolege Kajtazija, a tiče se emisije „Prizma“ koja je zadužena za praćenje aktivnosti hrvatskoj javnosti, ne budu popraćena uz obrazloženje da ne postoji dovoljno resursa da bi bilo u mogućnosti da se ona poprate. tu prijedlog obzirom da mi svi znamo otprilike koja su, koji su to datumi i termini koji su za nas važni i koji su to projekti koje bi mi htjeli da budu popraćeni mislim da se tome može doskočiti na način da se s naše strane uputi jedan raspored raspored koji bi bio dosta ranije i da se može planirati praćenje takvih aktivnosti, a moje drugo pitanje tiče se Redakcije za nacionalne manjine obzirom da je ona uspostavljena, ali još uvijek nije u potpunosti u funkciji, imate li informacija više o Redakciji za nacionalne manjine na HRT-u? Hvala. Poštovani glavni ravnatelj. **Šveb, Robert** Hvala lijepa. Što se tiče Redakcije za nacionalne manjine ona je oformljena i moram priznat da imamo određene rasprave unutar kuće s obzirom da pripadnici nacionalnih manjina, zaposlenici HRT-a nisu pretjerano voljni ić radit u, u, u odvojenu re… redakciju. To je nešto što je u neku ruku i razumljivo i to i mi i dalje diskutiramo i pokušavamo pronaći najadekvatnije rješenje, međutim to ne sprječava nas da redovito pratimo događaje i teme važne za nacionalne manjine. (Nezavisni)** Poštovani ravnatelju, imam vrlo konkretno pitanje, molim da detaljnije objasnite jednu stavku ovog izvješća, naime na stranici 68, tablica 18, 68 stranica, tablica 18 prikazuju se troškovi proizvodnje po programskim kanalima. E tu upada u oči da su troškovi IMS-a na prvom programu televizije čak 115% veći od planiranog, milijuna 719 tisuća kuna, a planirano je 8 milijuna i 704 tisuće kuna. Vi kasnije u objašnjenju kažete i IMS i HTV je nominalno ostvario veći trošak od planiranog, a uzrok toga je trošak vanjskih tehničkih usluga koji je ostvaren u iznosu 11,1 milijun kuna, a planiran je u sklopu nerazvrstani. E sad, otkud toliko preljevanje iz nerazvrstanog, zašto to nije planirano barem okvirno dakle pod tom stavkom po kojoj je i potrošeno, a ne da je tako napumpano nerazvrstano, pa da se tih 115% viška prelilo iz nerazvrstanog? Evo molio bih da mi pojasnite malo te troškove IMS-a i što to znači vanjske tehničke usluge. Hvala lijepa na tom vrlo konkretnom pitanju. Jednostavno u trenutku kad se radi financijski plan za slijedeću godinu neke stavke koje bitno mogu utjecat na troškovnu stranu se ne mogu planirat. U ovom konkretnom slučaju izbio je rat u Ukrajini, što je u informativnom programu generiralo znatno veće dodatne troškove nego koji su bili planirani u trenutku izrade financijskog plana. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana Hvala lijepa. Poštovani g. Šveb, vrlo jednostavno pitanje, u 2022.g. koliko je novca potrošeno bez provođenja postupka javne nabave? To me zanima zato što u ruci držim Izvješće o obavljenoj reviziji ugovora od 2020. do 2023. sa tvrtkom Croatel za koju ste čak milijun, preko milijun eura dali bez postupka javne nabave i to vas revizija upozorava, ona ista revizija koju ste krili od mene iako sam je tražila temeljem prava na pristup informacijama jer to je kao poslovna tajna. Ne samo to, vi ste svojoj tvrtci otkad ste ravnatelj dodijeli 700 tisuća eura, pa evo mene zanima vrlo jednostavno, kako ste to rasporedili kroz godine, dakle konkretno u 2022.g., koliko ste novca hrvatskih građana dali nekome, bilo svojoj bivšoj tvrtci, bilo nekom drugome mimo postupka javne nabave, a što niste smjeli prema stavu obavljanje revizije? Poštovani glavni ravnatelj. početkom 2023. došlo je jedno novo mišljenje iz Ministarstva gospodarstva koje je ukazalo na potrebu revidiranja ustaljene prakse korištenja članka Zakona o javnoj nabavi koji odobrava izuzeće. Prethodne uprave su koristile taj članak jedan od nabave za određene usluge koje smo mi u međuvremenu sve vratili u postupak javne nabave i danas još imamo ja mislim samo par situacija zbog toga jel ugovori još uvijek traju koji nisu …/Govornik se ne razumije./…al sve to što je Ministarstva gospodarstva preporučilo je već u postupku javne nabave i dobar dio usluga je već i ugovoreno na taj način, hvala. Kolegica Ahmetović digla je povredu Poslovnika, u čem je povrijeđen Poslovnik? **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepo, povrijeđen je čl. 238. obmanjivanje javnosti jer ja držim ovdje dokument gdje vam Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, konkretno ravnateljica Nina Čulina kaže da u slučaju dakle tvrtke Croatel nisu ispunjeni uvjeti za primjenu izuzeća Zakona javne nabave, dakle ravnatelju govorite neistinu i obmanjujete javnost da ste zakonito dodjeljivali mimo postupka javne nabave sredstva hrvatskih građana. Dobro, i to je bila replika, a ne povreda Poslovnika, pa vam moram dati opomenu. Kolega Račan će sada imati repliku. Ivan (SDP)** Poštovani, dva kratka financijska pitanja. U 2022.g. su komercijalni prihodi bili manji nego u 2021., kakav je taj trend bio u 2023. da li se nastavio pad …/Govornik se ne razumije./… prihoda ili su se povećali? I drugo pitanje zaduženje u 2022. je bilo 309 milijuna kuna. To je oko 41 milijun eura? Da li je to zaduženje do danas povećano ili je ostalo na toj razini? Hvala. Poštovani glavni ravnatelj. **Šveb, Robert** Hvala lijepa. Evo upravo je završen izvještaj za 2023. godinu koji će ići ovih dana na Nadzorni odbor i onda u Sabor. Što se tiče zaduženja trudimo se zadržati zaduženja na istoj razini. Dakle, dugoročni krediti koji se svake godine otplate toliko uzme se novo zaduženje zbog potrebe premoštavanja novčanog tijeka, ali u svakom slučaju trudimo se ne povećavat zaduženje. Sad točan iznos ćemo vidjet u ovom izvještaju za sljedeću godinu. A što se tiče komercijalnih prihoda s obzirom da je naš glavni komercijalni prihod, prihod od reklama na televiziji i s obzirom da je to tržište u padu, a da HRT ima zakonska ograničenja u minutaži rezultati koje dobivamo, postižemo ovih godina su zadovoljavajući makar su oni znatno, znatno manji nego što su bili nekad prije. Nekad je HRT imao komercijalni prihod od oko 450 milijuna kuna. Sad smo na nekih 70, 75. (HDZ)** Hvala lijepa. E sada je 1 sat. Ja predlažem da se dogovorimo hoćemo li završiti sa replikama pa onda ići na slobodne govore ili ćemo odmah ići na to, pa onda kasnije nastavit sa replikama. razumije se./… Onda dobro. Čini mi se da više želite da prekinemo, pa ćemo onda sada prekinuti točku na neko vrijeme i idemo

U ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, stranke Pravo i pravda i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića govorit će poštovani zastupnik Josip Jurčević. Izvolite.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Goran Ivanović. Izvolite.

Hrvatske radiotelevizije za 2022. godinu. Ja otvaram raspravu. Prvi će govoriti, oprostite imamo, moramo se vratiti na replike jer smo to preskočili.

za gospodina ravnatelja. Dakle u Izvješću o HRT-ovom radu za 2022. mogli smo vidjeti podatak od čak 2782 zaposlenika, stoga mene zanima dva pitanja. Dakle, zašto ste pored 2782 zaposlenih angažirali studente preko privatne tvrtke po cijeni koja je čak 175% veća od tržišta? Radi se o tvrtki „Croatel“? zašto ste nakon što vam je nadzorni odbor ukazao na netransparentnost i nezakonitost poslovanja i dodjeljivanja poslova mimo javne nabave i dao vam nalog da usuglasite poslovanje HRT-a sa zakonom, zašto ste ipak postupili svojevoljno i ponovno sa istom tvrtkom mimo javne nabave sklopili novi ugovor? Hvala. Sa tvrtkom Croatel smo u trenutku odluke da stavimo to na javni natječaj potpisali aneks ugovora na određeno vrijeme do završetka provedbe postupka javne nabave. jednostavno zato jel uslugu koju pruža ta tvrtka je u svakodnevnoj upotrebi u informativnom programu i nismo imali mogućnosti prekinut i čekat završetak postupka javne nabave. U međuvremenu je postupak proveden i putem javne nabave je nastavljana nastavljana suradnja s istom tvrtkom s obzirom da je ona bila jedina koja se javila na javni natječaj. A iz istog tog razloga angažirali smo studente, temeljni problem u tome su niska razina plaća i za takav poso koji mi ne možemo … na naš javni natječaj za zapošljavanje se ne javljaju mladi ljudi jer su plaće jednostavno premale i na tome moram poradit u budućnosti.

Vladom RH, ali ono što je sigurno da i HRT mora se prilagoditi vremenu u kojem živimo kad su društvene mreže nešto što je postao sastavni dio života. I upravo je tu HRT, a to se vidi u ovom izvješću za 2022.g. postigla sjajne rezultate gdje je HRT i kroz HRTi i ostale institute mogu doprinijeti da mlađa publika bude prisutna u u javnom prostoru, jednostavno nešto na čemu treba inzistirati i dalje. Mislim da ovi podaci koje ste iznijeli jasno govore u prilog k tome da je to pomak koji se i očekuje od HRT-a, al naravno i da nastavi u tom smjeru. **Reiner, Željko Hvala lijepa. Istina je tradicionalni medij radija i televizije svuda u svijetu pa tako i u Hrvatskoj gube mladu publiku i nama je zadatak da mladu publiku pokušamo angažirat putem novih medija, putem multimedijskih platformi raznih vrsta uključujući i HRTi koji je evo uspjeli smo unazad dvije godine ga etablirat ko značajnu platformu. Neki dan smo proslavili 10 godina od pokretanja HRTi platforme i ljudi sve više na našu sreću koriste usluge koje pruža ta platforma. Međutim, i na drugim društvenim mrežama i drugim digitalnim platformama trudimo se bilježit rast, uspijevamo u tome, ali i dalje je pred nama veliki zadatak to i dalje unapređivat. Hvala. **Reiner, Željko Hvala vam. Poštovani potpredsjedniče, poštovani glavni ravnatelju HRT-a. Svakako da HRT kao najvažniji javni servis radi i izvještava o svim aktualnim temama i društvenog i gospodarskog i političkog života i to se vidi po velikom broju i dijapazonu emisija koje postoje. Informativni program je jedan s time od najvažnijih dijelova vašeg programa i onih vaših nadležnosti, ono što bih ja željela pohvaliti svakako upravo taj rad na digitalnoj na sve većem uključivanju multimedijalnih alata, digitalnih alata, društvenih mreža, ali i posebno rad i jačanje regionalnih programa i vaših regionalnih centara. Vidimo da to zaista koristi se kao važan izvor informiranja o događanjima na lokalnoj i regionalnoj razini i da su dosta emisije praćene, tako da svakako uz podršku da jačate i regionalne centre, ali da njih malo više emitirate kroz ove kanale koje imate multimedijalne i da budu obuhvaćeni ovom digitalnom tranzicijom. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani glavni ravnatelj. Regionalni centri i općenito naš regionalni pristup je jedna od važnijih točaka naše strategije budućeg razvoja gdje regionalni program ima sve više važnosti u tome. Ono što je osim digitalnih platformi i emisija na televiziji važnu ulogu igraju naši regionalni i radijski kanali kojih imamo osam koji evo mogu se pohvalit, zadnje je istraživanje pokazalo da je Hrvatski radio u mreži Hrvatskog radija postao ponovo se vratio na najslušaniji medij u radijskom domeni u Hrvatskoj na što smo jako ponosni. I ja se zahvaljujem i čestitam svim djelatnicima koji su sudjelovali u tom napretku. Hvala. **Reiner, Željko Gospodine ravnatelju, uvodno ste se pohvalili o odgovornom poslovanju, a o programu ću dakako nešto kasnije. Zanima me koliko vi možete sami biti primjerom odgovornoga poslovanja, riječ transparentnost dakako niste spominjali, budući da znamo da vas je Povjerenstvo za sukob interesa kaznilo za naknade koje vam nisu pripadale, a evo i ovdje su kolege već govorili o tzv. izravnim nagodbama sa vašim vlastitom vlastitom firmom koju eto dakako vi ste ju odmah transferirali. Moje pitanje ovdje, budući da iz izvještaj nam nije razvidno ništa oko putnih troškova, ali citiram u izvještaju stoji da se „obavio težak iscrpljujući posao Svjetskog prvenstva u Dohi“, pa me zanima kako to i koji su to težak i iscrpljujući posao obavljali ravnatelj i ravnateljica produkcije i poslovanja zajedno s vama pa da su dobili putne troškove za Dohu? **Reiner, Hvala lijepa. Prvo, odgovor na vaše prvo pitanje vezano uz dodjelu poslova mimo javne nabave, to je dakle bila praksa prethodnih uprava koje su prethodne uprave …. Mi smo upravo već sam više puta danas spomenuo to sve stavili sad u postupak javne nabave i što je rezultiralo velikim brojem javnih natječaja usluga uključujući i firmu koju ste ovaj spomenuli. Dakle promijenili smo praksu prethodnik uprava i stavili to na javnu nabavu. Što se tiče kazne koju sam morao platit na osnovu presude Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, moram napomenut da glavni ravnatelj i svi glavni ravnatelji prije mene su potpisivali ugovor o radu sa HRT-om koji je tradicionalno uključivao sva prava iz Kolektivnog ugovora.

Zahvaljujem. Pa evo iz vašeg odgovora nije baš precizno jasno i onda molim da dodatno jel se očitujete. Dakle vi tvrdite da u vašem mandatu otkako ste vi ravnatelj nisu provedeni novi postupci izravne pogodbe sa vašom bivšom tvrtkom te da sve isplate proizlaze iz nabave koju su sklopili i ugovorili prethodni ravnatelji. Jel to točno? Jer ako nije, ako ste i vi u svom mandatu sklapali nove poslove i nove ugovore sa vašom bivšom tvrtkom, smatram da se radi o čistom zaobilaženju onoga što je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa htjelo reći i htjelo postići. Dakle neovisno o tome što je to vaša pod navodnicima bivša tvrtka vi ste ju samo prenijeli na nekog bez dodatne naknade i niste u odnosu na tu tvrtku nepristrani, a zaobišli ste postupak javne nabave kako bi kako bi se izravnom pogodom nekome omogućilo poslovanje s HRT-om. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani državni glavni ravnatelj. **Šveb, Robert** Hvala lijepa. Prilikom mog imenovanja i nakon toga, kako je bilo i objavljeno ovaj i u medijima i to, ja sam postupio po preporuci Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa u smislu daljnjeg upravljanja poslovne suradnje između te tvrtke i HRT-a na način da sam se izuzeo iz bilo kakvih odluka vezanih u to. Nadzorni odbor je ravnateljicu programa zadužio za izravno ugovaranje i potpisivanje ugovora bez mog upliva. U međuvremenu smo sve to stavili u postupak javne nabave. Postoje neki ugovori sa firmama koji traju iz vremena prethodne uprave koje ne možemo raskinut. Onog trenutka kad oni prestanu to sve idu na javnu nabavu kako je sugeriralo Ministarstvo gospodarstva. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnika Raukar Gamulin. Gospodine Šveb ja bi vas lijepo molila ako biste bili ljubazni, da mi konkretno odgovorite u kojem postotku neovisni proizvođači participiraju u proizvodnji programa HRT-a. Dakle koliki postotak programa rade vanjske produkcije, a koliki postotak rade vlastite snage, koliki postotak programa se proizvodi u se proizvodi u kući HRT. Svi se vrlo dobro, mi stariji sjećamo, Radiotelevizije Zagreb koja je bila itekako plodna u tom smislu. Imam dovoljno godina da se toga sjećam. Dakle koliko je programa u proizvodnji HRT-a ostvareno u kući u dokumentarnom, dječjem ili dramskom programu? Evo. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Moram se ispričat da u točne postotke u ovom trenutku ne znam ali vjerujem ovaj da postoje tu u izvještaju. Ako ne budemo ovaj dostavili. Ono što mogu reć da je 2016. budžet za vanjsku produkciju za članku 11. Zakona o HRT-u iznosio oko 5 milijuna eura. Prošle godine i ove godine tu se krećemo na nekih oko 10 Dakle značajno je povećan budžet za vanjske nezavisne produkcije i kao tako dobar jedan dio igranog programa prvenstveno, je prevladala vanjska produkcija u odnosu na, na internu. Hvala. Poštovani ravnatelju dakle načelan odgovor me zanima. Ako je neka politička opcija treća oporbena politička opcija u HS-u, ako ako zajedno sa svojim koalicijskim partnerima dakle sastoji se od dva kluba, ima 10 zastupnika, dakle naši koalicijski partneri Suverenisti, izlazi na europske izbore i predstavlja svoje kandidate, je li to za središnji Dnevnik HRT-a ili ne? Nije. A to je razumijevanje dakle HDZ-a i Domovinskog pokreta dakle i to je meni jasno dakle ali recite nam onda da to više nije javna televizija, onda je to stranačka televizija u kojoj dvije političke stranke sada koji su u koaliciji, diktiraju tko se može pojaviti u središnjem Dnevniku, a tko ne. molim vaš, molim vaš odgovor. odgovoran za uredničke odluke za to postoje glavni urednici. Što se tiče ravnopravnosti sudjelovanja u našim emisijama mislim da smo nedavno iznijeli i vama predočili urednu statistiku koja dokazuje da pratimo pažljivo pratimo da ravnopravno budu zastupljene sve političke opcije u našim informativnim emisijama, trenutno je, svjesni ste i sami da HRT ima pravila praćenja izbora i da se toga pridržavamo ovaj maksimalno u skladu sa tim pravilima. **Piližota, Boris (SDP)** Zahvaljujem. Evo, kratko imao sam priliku vidjeti da je ravnatelj HRT-a kao izvjestitelj ovoga, izvješća o poslovanju HRT-a, imao na raspolaganju 30 minuta, iskoristio je 7 minuta. Ja sam mislio da 30 minuta neće bit dovoljno da prezentira, elaborira, obrani ovo važno izvješće i da na neki način i sve zastupnike što detaljnije izvijesti o onome što stoji u samom izvješću. Također sam primijetio da na pitanje zastupnika ravnatelj nije znao kolika je prosječna plaća djelatnika na HRT-u nego je to tražio u papirima i evo nakon 10-ak sekundi je vidio da je to otprilike 1.200,00 eura. Moja pitanja su, niste odgovorili na pitanje zastupnice Ban Vlahek koja vas je pitala direktno s obzirom da je bilo povećanja za plaća zaposlenika,

u dva navrata u zadnje dvije godine povećavali smo vrijednost osnovnog koeficijenta što znači da je ravnomjerno na sve zaposlenike primijenjeno povećanje. Dodatno tome imamo problem sa minimalnim plaćama, gdje smo jedan određeni dio djelatnika koji su i dalje usprkos tom povećanju ostali ispod zakonski definiranog minimuma smo posebno dizali. Radi se o nekih 100 i nešto A što se tiče medijalne plaće, neto medijalna plaća na HRT-u je 1.151,00 euro po podacima iz 4. mjeseca ove godine. Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani ravnatelju, iako su izbori završili očito, opet smo u nekakvim istim pričama. Ovdje netko ne želi priznati da su izbori završili i opet slušamo iste optužbe. Prije svega da je nekome zabranjeno doći na HRT kad govorimo o oporbi, čuli ste i sami da im se kao nešto brani. Tj. govore ljudi koji su možda večer prije bili u nekoj emisiji ili dan prije u radijskoj emisiji i bez problema to izgovara. Dostavili ste nam podatke gdje je bilo vidljivo da je oporba na HRT-u zastupljena u tv emisijama i radijskim emisijama za trećinu više od vladajućih. Mi smo se s pravom bunili na takav odnos. Međutim očito da im se to dalje ne lovi. I zato vas pokušavaju ponovno optuživat za istu stvar koja ne stoji. Mene interesira gledanost. Imate neke podatke gledanosti. Koje su to emisije koje kad se uspoređuju i sa drugim komercijalnim televizijama ipak vrijede na tom HRT-u koji se često obezvrjeđuje ovakvim pričama ili pokušajem da se stvori slika o HRT-u zaista negativna iako ona ne bi trebala stajati ni u kojem pogledu. Jel možete navesti nekoliko takvih? Poštovani glavni ravnatelj. **Šveb, Robert** Hvala lijepa. Moram reć da sam jako ponosan na rezultate gledanosti. Evo izvadit ću samo par primjera. Na primjer lansiran prošle smo pokrenuli projekt Super potjere koji je dakle edukativni i zabavni kviz koji za cilj ima zabavit, educirat ovaj javnost. S obzirom da je format pomalo zahtjevan i s obzirom na ukuse publike, iznenadila me vrlo visoka gledanost koja je čak i u nekim terminima kada komercijalne televizije idu s lakšom zabavom uspjela ovaj, angažirat veći broj gledatelja nego konkurencija. Čisto samo za primjer evo prošlo Svjetsko prvenstvo u Kataru, zabilježene su rekordne brojke. Nikad veća gledanost, a nedavno Eurosong je u Hrvatskoj pratilo preko milijun i 300 tisuća gledatelja što je također rekordna brojka u odnosu na televizije. Samo da napomenem još jednu sekundu da tv gledanost i radijska slušanost više nisu najvažniji parametri koje moram pratit, moramo uključit i društvene mreže …/Upadica Hvala. Sada ću otvoriti raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Nezavisnih i Fokusa, govoriti poštovani zastupnik Nino Raspudić. Izvolite.

Kolegice i kolege, nije nikada dovoljno naglasiti i ponoviti koliko je javni rtv servis važan, danas više nego ikada. Imali smo jednu ispaljenu davno hiperbolu kako je HRT katedrala hrvatskog duha. Naravno to je bilo karikirano pogotovo uzevši u obzir stvarnost što se i kako radilo, radilo, ali moglo bi se reći da je javni rtv servis istovremeno i nekakva pomalo i škola i igralište i sportski teren, pa možda i nekakva crkvica jer ima i religijski program i trebao bi biti glavni i objektivni informator Upravo zato što javni rtv servis, barem po definiciji ne bi bio, ne bi trebao biti podložan partikularnim, političkim ili još gore nečim komercijalnim ili financijskim poslovnim interesima. Dakle javni rtv servis je važan, pogotovo je važan u društvu u kojem je sve danas više-manje medijski posredovano i ozbiljna država nastoji imati ozbiljan javni medij. Ako popričate s ljudima u svakodnevnici čut ćete mrmljanje protiv HRT-a uglavnom. Dakle kako treba ukinuti pretplatu, kako to treba rasformirati, prepustiti medijskom tržištu itd. ali takva stajališta su nepromišljena i neodgovorna jer to ako je trenutno stanje loše ne treba značiti da taj važan javni instrument sada treba baciti niz vodu, nego treba učiniti sve da se on popravi i da se dovede u, u istinsku funkciju, onako kako je zamišljen i kakav bi trebao biti. Revolt proizlazi iz toga što je i opće medijsko tržište i stanje takvo da nam javni rtv servis sve manje nudi počevši od banalnih stvari. Nekada smo sve mečeve za boksačkog prvaka svijeta gledali gledali na javnom rtv servisu navečer kasno navijali, sada to, sada to više nije slučaj, nekada smo i hrvatsku nogometnu ligu gledali na javnom RTV servisu, nema ni toga više. Nekada su se proizvodile velike, kultne TV serije koje ste onda mogli reprizirati, kao što se i repriziraju nakon 10, 30 i 50 godina i to ne bi djelovalo groteskno, dapače, ljudi rado to opet nakon toliko godina gledaju. Ja vas pitam koji biste sličan proizvod HRT-a snimljen zadnjih, recimo, desetak godina mogli reprizirati za 5 ili za 10 godina, a da ne ispadne smiješno i pretenciozno. Bio je kvalitetniji dramski program i ono što je posebno važno, dječji program. Sve to je danas na različite načine manjkavo, a posebnu iritaciju javnosti stvara informativni program. Ali sve to, ponavljam, nije razlog da jedan RTV servis pustimo niz vodu ili da se zalažemo populistički za ukidanje TV pretplate jer u pravim rukama, uz pravi zakonski okvir javni RTV servis uistinu može postati, ako ne katedrala duha, ono, doista nacionalno blago. U tom smislu, ključan prvi korak bila bi promjena Zakona o HRT-u. Iz godine u godinu s ovog mjesta jadikujemo oko toga, kao što vam je dobro poznato, taj Zakon je promijenjen zadnji put bitno u vrijeme SDP-ove vlasti kada su, kada je razvlašten nadzorni odbor i programsko vijeće i sva moć je koncentrirana u rukama glavnog ravnatelja koji de facto nijednom drugom tijelu ne odgovara, a vidli smo poslije i u praksi, nadzorni odboru mogu dati negativno mišljenje o izvješću i nikom ništa, programsko vijeće, isto tako, kao daje nekakvo mišljenje, ali ni na šta ne utječe. Sjetit ćemo se da je SDP to tada napravio kako bi koncentrirao moć apsolutno u rukama svog čovjeka, g. Radmana, HDZ je tada u oporbi govorio protiv takvog zakona, međutim, kad dođoše na vlast i vidješe da je dobro, pa postavili samo svoj i nastavili dalje. Nažalost u Programu nove Vlade ima jedan dio koji se odnosi i na HRT, ali se ni ne spominje promjena ovakvog modela upravljanja, dakle neće se vraćati očito očito ovlasti ni programskom vijeću ni nadzornom odboru i gledat ćemo sljedeće 4 godine kako se javnim RTV servisom upravlja na način kao što je to i zadnjih, evo sad već 12 godina. Dakle, važno je istaknuti da HRT nije puko državno poduzeće kod kojeg su samo važni prihodi i rashodi, kao što bi se dalo zaključiti iz mišljenja Vlade koje nam je dostavljen. Kao da je sada najvažnija stvar jesu li oni milijun ili 2 ili 5 ili čak 10 u plusu ili u minusu. Ključna stvar bi trebala biti da li javni RTV servis ispunjava svoju funkciju javnog medija. Nažalost o tome gotovo nema riječi. Vlada u svom mišljenju o izvješću u radu ističe pozitivno poslovanje pa kaže da je višak prihoda nad rashodima 6,2 milijuna kuna, no kad se odbije porez na dobit od 7,5 milijuna kuna, manjak imamo prihod u odnosu na rashode od 1,3 milijuna kuna, ali kao što ćemo vidjeti kasnije, ni to ne stoji jer realan podatak je jedan drugi, no o tome ćemo pred kraj. Na početku, doslovno u prvoj rečenici ovog Izvješća čitamo kako je HRT od prvog dana napada na Ukrajinu počela pratiti ratna zbivanja pa je na 4. programu HTV-a emitirana višesatna posebna emisija posvećena ruskoj invaziji na Ukrajinu. Čini mi se da je nekako rat u Ukrajini postao univerzalni izgovor za sve stvari. Meni i dalje nije jasno kako je moguće da je IMS koštao 11 milijuna kuna više, 115% više nego što je predviđeno, čuli smo odgovor, zbog rata u Ukrajini. Šta smo mi sad imali 3 studija, jedan u Kijevu, jedan u Harkivu, jedan u Avdiivki? Nemoguće da je sam Dnevnik koštao 10 milijuna kuna više samo, samo zbog toga. Ali zanimljivo, isti taj 4. program HRT-a unatoč opetovanim apelima koje smo slali, ne prenosi zasjedanje Sabora u cjelini, nego je to nekad do podne, nekad do 2 sata i to je to, onda smo vidjeli kako se u kasnije termine guraju za vladajuće teže rasprave, za javnost očito najinteresantnija, ali oni koji nemaju mogućnost online to gledati ili Sabor TV na kablovskoj, javnost to ne može vidjeti. Dakle rasprave o zakonima koje usmjeravaju kamo će teći milijarde kuna i gdje se raspravlja o zakonima koji određuju živote naših građana, ljudi većinom ne mogu vidjeti jer, vidi čuda, 4. program, ne 1., ne 2., nego 4. program koji bi se trebao baviti s tim stvarima, javnog RTV servisa, negdje već nakon podneva lagano prestaje pratiti Sabor iako to ne iziskuje nikakav dodatni trošak nastaviti prenositi saborsku sjednicu, pa bilo to u podne, bilo to u ponoć. Neke uočene manjkavosti, vidimo na HRT1, recimo da je podbačaj u odnosu na godišnji plan realiziranog programa za Hrvate izvan Hrvatske priličan. Da je od 41 planirane emisije realizirano 26, a od 1095 planiranih sati na tu temu, 721. Isto tako, pod stavkom drama, vidimo da je od 18 planiranih emisija realizirano 5. Istina, dijelom je to kompenzirano na drugim kanalima, kao što se navodi, ali ti kanali su znatno manje gledani pa se postavlja pitanje zašto su zapostavljene ove dvije stavke. Vidimo i da su prihodi od oglašavanja u 2022. pali. To je 1,6% manje od plana za 2022. i 3,2% manje od realizacije prethodne godine. Kako, ako je u toj godini bilo i svjetsko nogometno prvenstvo koje se stalno ističe kao velik televizijski događaj? Nejasno je dakle, ostalo, kako to da su troškovi IMS-a na 1. programu televizije čak 115% veće od planiranog, dakle za 10 milijuna kuna, nije mi jasno, kaže od navedenog iznosa, na TV Dnevnik se odnosilo 10,6 milijuna kuna, vanjskih tehničkih usluga. To ostaje potpuno nejasno. Iz izvješća čitamo kako je na dan 31. prosinca 2022. broj radnika bio 2782, što je 26 radnika više u odnosu na prethodnu godinu. to se čini neznatno 1% je povećan broj zaposlenika, ali uz rastuću digitalizaciju i automatizaciju svega i svačega očekivao bi se suprotan trend. Ključna stvar je oko ovog izvješća to da je neovisna revizija dala mišljenje s rezervom. Naime, sporno je što je presudom Vrhovnog suda s kraja godine, presuda je od 15.2.2022. HRT je dužan vratiti Ministarstvu financija 50 milijuna HRT navodi da je tu presudu dobio 28.2.2023., dakle to će se morati nekako knjižiti u izvješću za 2023., a to za '23. nadam se da ćemo dobiti bar '25. da neće ležati do 20 do '28., ali dakle očito realno stanje da je za 50 milijuna kuna precijenjen prihod, a podcijenjene obveze. Što se tiče mišljenja nadzornog odbora tu se vidi izvjesno poboljšanje. Nadzorni odbor je nevažan kao i programsko vijeće ali eto imamo njegovo mišljenje, ali možda ovo malo bolje mišljenje od mišljenja nadzornih odbora prethodnih godina ovisi o sastavu istog. Naime, nadzorni odbor izvješće za 2019. godinu, neki od vas se sjećaju jer su bili tu nije prihvatio već primio na znanje. Isto tako nadzorni odbor je uskratio pozitivno mišljenje za 2020. godinu. Sada za 2022. nadzorni odbor ga je, je prihvatio izvješće ali uz jedno vrlo argumentirano vrlo izdvojeno mišljenje moram reći da se u potpunosti slažem s izdvojenim mišljenjem člana nadzornog odbora Daria Špelića kako je ovo izvješće korektno u dijelu koji se odnosi na ispunjenje financijskog plana za 2022., međutim ostali dio ne zadovoljava. A zašto ne zadovoljava? Jer ne pokazuje kako je novac hrvatskih građana koji oni daju kroz pristojbu trošen za proizvodnju programa. Navedeni iznos potrošen za naručivanje dijela od nezavisnih proizvođača, znamo iznos, znamo broj, ali ništa više. Nema ocjene rezultata kolika je bila gledanost i doseg tog programa vanjskog naručenog i plaćenog. Nedostaju također i detaljniji podaci o gledanosti, slušanosti i dosegu programa kojeg je proizveo HRT. Ističe se kako nema podataka o povjerenju u HRT, nama bi posebno bilo zanimljivo vidjeti kakvo je povjerenje građana u informativni program HRT-a. Pobrojane su investicije, vjerujem da ništa nije ispušteno, ali ne i to jesu li one rezultirale poboljšanjem rada našeg javnog rtv servisa kojeg građani u većem dijelu plaćaju dakle kroz svoje pristojbe. Uzevši sve ovo u obzir ne možemo podržati ovakvo izvješće. Hvala. U ime Kluba zastupnika Možemo! govorit će poštovana zastupnica Urša Raukar Gamulin. Izvolite. Danas je 22.5.2024., a pred nama je izvještaj za 2022. godinu i doista je neprihvatljivo da se sa više od godinu dana zakašnjenja ovaj izvještaj nalazi na javnoj, na raspravi u saboru. U proceduru je ušao u srpnju prošle godine i taborio je na dnevnom redu do danas i izbori su prošli i sve i moramo konstatirati da je to sudbina mnogih izvješća postalo je ustaljena praksa da kasne godinu dana, a neki i više godina u saborsku raspravu i mi ponovno apeliramo da se s takvom negativnom praksom konačno prestane. Samo izvješće je veliko na preko od 180 stranica mislim, ali zapravo nam ne daje pravu sliku rada i postignuća HRT-a u 2022. godini. Najbolji sažetak kao što je rekao i kolega Raspudić ovog izvješća dao je član nadzornog odbora gospodin Dario Špelić u svom izdvojenom mišljenju kojeg ću u potpunosti citirati bez obzira što je kolega Raspudić o tome već govorio zato što smatram da to hrvatski građani moraju dobro čuti. „Izvješće o radu i poslovanju HRT za 2022. godinu korektno je u dijelu u kojem se izvještava u dijelu financijskog plana za 2022. Taj Taj dio izvještaja i potvrđen je nalazom nezavisnih revizora. Ostali dio izvješća o radu i poslovanju za '22. ne zadovoljava jer ne pokazuje kako je za temeljnu djelatnost HRT-a proizvodnju programa trošen javni novac dobiven pristojbom. U izvješću je navedeno koliko je novaca potrošeno za naručivanje dijela od nezavisnih proizvođača, ali nije navedeno koji su rezultati tog trošenja, kakva je gledanost, doseg tih dijela. Također nema detaljnih podataka o gledanosti, slušanosti i dosegu dijela koje je proizveo HRT. Nema ni podataka o utjecaju i statusu informativnih i drugih dijela koje je HRT proizveo u '22. Nema podataka o povjerenju u HRT. Pobrojane su sve investicije u '22., ali nema podataka zašto se odlučilo na njih i jesu li one rezultirale poboljšanjem rada HRT-a i jesu li rezultirale uštedama. Zbog svega toga ovo izvješće o radu i poslovanju ne zadovoljava standarde koji se očekuju od uglednih europskih javnih radio televizija.“ Završen citat. umjesto prepisivanja od Iraca mnogo je bolje pogledati npr. izvještaj o radu BBC-a onda se jasno vidi čega sve nema u ovom izvješću, a što je gospodin Špelić u svojem izdvojenom mišljenju vrlo jasno i precizno pobrojao. I zato pozdravljamo nalog nadzornog odbora glavnom ravnatelju Švebu da se za buduća razdoblja izvještaja pripremi potpuno novi format izvješćivanja te da se prijedlog formata izvješća prethodno dostavi nadzornom odboru na razmatranje i mišljenje. Očekujemo da taj novi format bude dokument iz kojeg će se jasno iščitavati što je HRT proizvodio, kako je poslovao, koji utjecaj ima i kakvo povjerenje uživa i kako doista brine o na primjer proizvodnji audio vizualnih djela. Iz ovog izvješća ukratko nije razvidno u što je i na koji način HRT uložio sredstva hrvatskih građana i sa kojim uspjehom. Ono na što treba upozoriti, dapače više od toga i Ministarstvo kulture i Agenciju za elektroničke medije jest kršenje AVMS Direktive Europske unije o obavezi 51% Naime, nigdje se ne iskazuje filma kao programska kategorija, da ne spominjemo sve potkategorije o kojima sam govorila i u stanci, igrani i kratki animirani. Između ostalog to je i upravo zato da se prikrije kršenje Zakona o elektroničkim medijima i Zakona o HRT-u gdje stoji da 51% djela, znači djela ne emisija, ne minuta, nego djela moraju biti europska djela, a hrvatska djela moraju biti 45% od navedene kvote. Jednako tako ne iskazuju se ni serije, niti pod kategorijama, niti bez kategorija. Sve je iz istih već navedenih razloga se to stavlja pod kategoriju drama. Ne klasificiraju se djela kao djela na hrvatskom jeziku ili europska djela i druga djela, a bez toga je nemoguće ocijeniti zakonsku valjanost niti društvenu opravdanost odluka uprave HRT-a kao ni financijsku utemeljenost ovakvog programa. Nadalje, iz poglavlja otkup neovisnih djela primjetne su značajne nejednakosti, rekla bih što više nepravde. Vrlo mala sredstva dodijeljena su domaćem igranom i dokumentarnom filmu čime je da se ne poštuje obaveza su proizvodnje, kooproduciranja navedena u Zakonu o HRT-u već se umjesto suproizvodnje koristi monopolski položaj Hrvatske radiotelevizije da bi se za male pare osiguralo domaći sadržaj bagatelnim otkupom. No, za neke specijalne ponuđače vrijede sasvim drugačiji financijski uvjeti. Recimo feljtonska serija oca glasnogovornika AP-a pod nazivom „Wnat's up Israel“ financirana je većim iznosom no što je od strane HRT-a stimulirana čitava godišnja dokumentarna produkcija. U poglavlju suradnje sa EBU, dakle Europskom unijom javnih radiotelevizija popisuju se dnevnice osoblja koje je išlo na međunarodne sastanke, ali se ne navodi oblik oblik i broj suradnji HRT-a i drugih televizija pri realizaciji programa. Dakle, pitanje je koliko je programskih naslova HRT kooproducirao sa drugim televizijama u Europi ili u svijetu. Izvještaj to ne navodi, ne navodi jer očito nema što navesti. I stoga jasno proizlazi da HRT i dalje ne želi i ne umije suproizvoditi sa drugim europskim televizijama iako to joj Zakon o HRT-u izrijekom propisuje. Ovaj izvještaj neizravno to potvrđuje i zato pozivamo i Ministarstvo kulture i Agenciju za elektroničke medije da zatraže od glavnog ravnatelja i od Ravnateljstva HRT-a očitovanje i razradu plana kako te suradnje uspostaviti i realizirati. Nadalje, izvještaj ne sadrži podatke o količini i načinu otkupa stranog velikim dijelom ne europskog programa. Osobito izvještaj ne sadrži podatke o gledanosti i slušanosti, o nagradama, o međunarodnoj razmjeni, o prodaji i drugim pokazateljima uspjeha proizvedenog programa. Dotakli smo se ovog jednog segmenta iz kojeg je razvidno da ovaj izvještaj ne zadovoljava norme koje bi osigurale realno izvještavanje o radu HRT-a. Izvještaj Nadzornog odbora nam govori mnogo više o radu glavnog ravnatelja. Podsjetimo se na činjenicu da javna rasprava o ugovoru između Vlade RH i HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027. nije provedena sukladno Zakonu o HRT-u. Dapače, mogli bismo reći da je bila skrivana od javnosti. Sam ugovor ne odgovara na izazov nastao digitalnom transformacijom. On je zapravo gotovo u potpunosti jednak prethodnom ugovoru osim promjene nekih postotaka, a EBU na svojim internetskim stranicama posvećenim digitalnoj transformaciji medija piše: „Javni medijski servisi suočeni su sa izazovom kako prilagoditi, evoluirati i transformirati djelatnost kako bi ona odgovarala digitalnoj budućnosti.“ Taj prijedlog ugovora ni na koji način ne jamči razvoj HRT-a u suvremenu javnu medijsku kuću zaključuju u izdvojenom mišljenju dva člana Nadzornog odbora. Dodatno, ugovor koji je odobren od Nadzornog odbora sadržavao je tablicu poslovanja sa gubitkom što je protuzakonito. Dakle, to je protivno Zakonu o HRT-u članak 21. stavak 2. i članak 15. stavak 19. koji ne dopuštaju niti planiranje, niti poslovanje sa gubitkom. No, Ministarstvo kulture i medija nije u tome vidjelo nikakav problem. Dakle, da podcrtamo sasvim jasno na Vladu je otišao protuzakoniti prijedlog ugovora koji nije odobren od Nadzornog odbora, no ugovor je bez obzira na tu protuzakonitost potpisan i sada je na snazi. Glavni ravnatelj je predložio i protuzakoniti financijski plan poslovanja Nadzornom odboru sa gubitkom, pa mu je vraćen na doradu. Na doradu je također vraćen i program rada HRT-a za 2023. uz napomenu da se uskladi sa Strategijom poslovanja i razvoja HRT-a. Jednako je prošla i ta strategija koja je također poslana na doradu sa obavezom uvrštenja prijedloga Revizijskog odbora HRT-a. Sve u svemu aljkavo, neprofesionalno i površno. Svakako neprihvatljivo za glavnog ravnatelja HRT-a. Treba također nešto reći i o dragoj firmi „Robagon“ i poslovanju sa HRT-om. Ta firma je bila u vlasništvu sadašnjeg ravnatelja gospodina Šveba. On je izašao iz vlasništva te firme kad je postao ravnatelj HRT-a, no firma je i dalje nastavila dobivati poslove i to bez javnog natječaja. Naime, bivši ravnatelj Bačić koji je svoj mandat završio u Remetincu još je 2020. donio odluku da se poslovi te firme i još nekih kao što je Croatel izvlače iz sustava javne nabave i da se poslovi dogovaraju izravnom nagodbom. Tu praksu je nastavio i sadašnji ravnatelj Šveb bez obzira što se to u svakoj civiliziranoj zemlji može smatrati direktnim sukobom interesa. I Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa je dalo mišljenje da se takvi poslovi ne smatraju primjerom dobre prakse, još je problematičnije što je to suprotno Zakonu o javnoj nabavi, što je konstatiralo i Ministarstvo gospodarstva. Zanimljiva je i uloga Ministarstva kulture i medija koje je dalo mišljenje da se ovakvi poslovi mogu raditi izvan sustava javne nabave mada Ministarstvo kulture nije nadležno za javnu nabavu. U konačnici, nadzorni odbor je naložio i tražio da se ti poslovi vrate u sustav javne nabave i tek tada je to ravnatelj i učinio jer je to morao učiniti. Direktnom pogodbom HRT je firmi Robago isplatila preko 700 tisuća ugovore je potpisivala ravnateljica programa Marija Nemčić po posebnoj punomoći koju joj je dao glavni ravnatelj Šveb i tako je zadovoljena forma, ali suština je ostala ista, eklatantni sukob interesa koji ne bi, ponavljam, prošao niti u jednoj civiliziranoj državi. Za takav prekršaj i za takvo protuzakonito poslovanje cijela uprava bi u najmanju ruku trebala dati ostavku ili biti smijenjena, no naravno u Hrvatskoj pod vodstvom HDZ-a to je normalno poslovanje. U svemu tome po zapisnicima nadzornog odbora i po njihovom izvješću potpuno je jasno da bi bez nadzornog odbora i njihovih uputa i naredbi Hrvatska televizija bila još više u protuzakonitih situacija, što je jasna slika ravnatelja Šveba i cijelog Ravnateljstva HRT-a. Dodajem i današnji odgovor ravnatelja Šveba na pitanje u kolikom postotku program proizvodnje, proizvode vanjske produkcije, a koliko je iz, da tako kažem, iz kućne proizvodnje. Odgovorio je ponosno da prevladava vanjska proizvodnja. To je doista strašan podatak i strašan je i stav glavnog ravnatelja koji proizlazi iz njegovog odgovora da HRT treba sve manje samostalno proizvoditi vlastiti program i sve više proizvodnju izmještati u vanjsku proizvodnju. I što ćemo sad s elementarnim pravom na rad zaposlenika HRT-a? Što ćemo sa svim kadrovskim i kreativnim potencijalima HRT-a? Je li ovo možda poruka tim ljudima da pakiraju kofere jer više nisu potrebni HRT-u? Strašna je to izjava, koja ako se tako nastavi u praksi zakucava posljednje čavle u lijes i svodi HRT na proizvodnju informativnog programa pod čvrstom kontrolom vladajućih. Ovo i ovakvo izvješće naš klub ne može podržati, zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba nacionalnih manjina govorit će poštovani zastupnik Veljko Kajtazi, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče HS, poštovani ravnatelju, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Drago mi je da nastavljamo sa radom i da se na jednoj od prvoj sjednica odmah bavimo medijima koji su predstavnicima nacionalnih manjina posebno važni. To se oslikava i u programu Vlada koji smo ovdje prošli tjedan usvojili i koji govori da će se i Vlada zalagati za jačanje kapaciteta i operabilnosti redakcije za manjine na HRT-u uz uključivanje pripadnika nacionalnih manjina odnosno novinara koji imaju iskustvo u izvještavanju o specifičnim manjinskim temama. Taj zahtjev nas manjinskih zastupnika je takav već niz godina jer i dalje smatramo da se o manjima izvještava prigodno, po potrebi ili u zasebnim emisijama koje uglavnom gledaju samo manjine. I dalje fali manjinskih tema u emisijama u udarnim terminima iako i tu ima određenih pomaka. Smatram da bi bar nekoliko desetak sekundi teme od značaja za gotovo 10% stanovništva trebale biti više zastupljene. Iako postoje primjeri dobre prakse kao što je izravan prijenos Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u II. Svjetskom ratu ili činjenica da je HRT otkupio, te redovno emitira film „Romi u Domovinskom ratu“. Takvih je primjera po mom mišljenju premalo. Smatram da su rečenice koje program Vlade navodi ključne jer je moje djelo da manjine svoju tradiciju, kulturu i ideje prezentiraju pomoću HRT-a javnosti, a ne da HRT izvještava manjine o njima samima u zasebnim emisijama. Uz malo promišljeni način rada bez značajnih troškova smatram da se uz uključivanje manjinskih novinara može stvoriti više atraktivnog sadržaja. Kad vidimo ljude iz manjinskih skupina kao uzore u medijima to ruši barijere koje nas dijele. Uključivanjem manjina u javne medije potiče dijalog i razumijevanje među različitim populacijama. Kada se različite priče dijele i slušaju jačamo društvenu koheziju i stvaramo temelje za mirniju i harmoničniju zajednicu. Brojne manjine već imaju iskustvo o izvještavanju i radu u manjinskim medijima, a tamo gdje nemaju smatram da im se treba pomoći da bi teme bitne manjinama došli do šire javnosti što bi uveliko bilo u skladu sa poticanjem medijskog pluralizma, ali i bolje razumijevanju tog da manjine nisu samo 8 zastupnika u HS. Vjerujem da bi tako smanjili i govor mržnje u javnom prostoru jer je nepoznavanje jedan od glavnih preduvjeta za stvaranje dezinformacije i poticanje govora mržnje, što neki jako vješto koriste. Osnovna ideja je da manjine ne budu samo folklor i promatranje iz perspektive prigoda ili dnevne politike. U tom smislu pozdravljam i da su 2022.g. kreirane i emisije koje su se bavile Hrvatima u Europi kroz emisiju „Lijepa naša Europa“ jel bi javna televizija trebala oslikavati što više realnost na terenu kako onu u zemlji tako i useljeništvu pogotovo jer upravo takvi projekti spajaju. Od posebnog nam je interesa treba bit prate li ne samo Hrvati kao tradicionalne manjine u određenim državama već iseljeništvo i kako ono živi u migracijama koje se događaju do danas. Posebno mi je žao da više nema emisije „Lijepom našom“ koja je na isti način brinula o domaćim običajima, kulturi i glazbi u domovini Branka Uvodića. S druge strane je sve više sadržaja koji se kupuje i uzima preko licencije, a sve manje je takve vrste domaće produkcije koja je u svim kućanstvima kultna. Emisija „Prizma“ i dalje ima ograničen utjecaj upravo na način kako sam gore opisao jer su manjine objekti izvještavanja ne sudjeluju u kreiranju sadržaja i stvara se dojam da su manjine samo folklor, jelo i piće što je važno, al ne i presudno. Nedostatak međusobnog razumijevanja nedavno je kulminirao kada sam napadnut od njihove novinarke što je HND preneo kao moj napad na novinarku bez ikakvog provjeravanja priče. Do danas nitko nije odgovorio na moj dopis koji sam poslao HND-u. Vjerujem da bi se najrazumjevanije koje postoji uvelike smanjilo kad bi se dopustilo da manjine same kreiraju sadržaj za većinu. Osetljivim temama se treba baviti pedantnije i detaljnije jer izvještava o određenoj temi podrazumijeva i da se ta manjina poznaje situacija u zajednici … sugovornici, pristupiti manjinama kao reportaži kao sa nekog sportskog događaja ili nekoj drugoj temi koja je opće poznata nije dobro. Često su novinari ograničeni vremenom ako uopće imaju kameru i to je također jedno stalnih prijepora. Kako događaj koji traje nekoliko sati prikazati sa nekoliko kadrova i nasumičnom izjavom, pri tom se ne prati dovoljno pod izlikom da nema dovoljno kamera, a kada je Savez za nacionalne manjine nudio da nekako kupimo te dodatne kamere ravnatelj je reko da ih ima dovoljno i danas smo to čuli isto tako. S druge strane imamo novinarku „Prizme“ koja kaže ne nije točno, nema nas dovoljno i nemamo dovoljno kamera. Nadalje, volio bih vidjeti više projekata kao što je film „Romi u Domovinskom ratu“ koji je sasvim sigurno zanimljiv doprinos i samoj temi, ali i podizanju svijesti da Romi nisu samo oni koji traže već i oni koji su nešto dali. Taj film napravio je Savez Roma u RH KALI SARA, ali vrlo teško jer je snimljen gotovo amaterski i uz velike troškove. Kada tražite sekundu materijala iz arhive to košta jako puno, a kad film prodajete kako bi bio emitiran minuta ne vrijedi gotovo ništa. I na tom polju možemo učiniti više i takvi filmovi bi trebali biti pravilo, a ne iznimka. Vjerujem da će nas se u skorije vrijeme ozbiljnije shvatiti jer već duže vrijeme upozoravamo, a sad je vrijeme na početku ovog mandata da svi zajedno pokušamo napraviti iskorak. Hvala. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, stranke Pravo i pravda i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića govorit će poštovani zastupnik Josip Jurčević. Izvolite. Evo poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. Danas smo imali raspravu o dva izvješća iznimno važnih institucija dakle Državnog ureda za reviziju i sada o HRT-u koja je javna ustanova, koja ima svoju povijest, ima iznimno značenje ne samo kao medijski servis pa valja podsjetiti na njezinu povijest koja seže 98 godina unazad znači 1926. kada je Radio Zagreb prvi puta emitirao, zatim 1956. prvi televizijski signal je također emitiran i u toj riznici skupilo se nevjerojatna količina tradicijske baštine koja ima daleko kažem šire značenje nego što je to medijski servis. Pa valja podsjetiti na neke podatke od prije nekoliko godina da je u toj riznici koja se zove Arhiv HRT-a nalazi se oko 700 tisuća fono različitih sadržaja od toga 16 tisuća preko 16 tisuća radio drama. Tu se nalazi oko 250 tisuća sati AV zapisa koji su iznimno značajni za proteklih 60-ak godina i ako se želi istraživati hrvatska povijest nezamislivo je relevantno odgovarajuće znanstveno utemeljeno govoriti o hrvatskoj povijesti proteklih 60-ak godina, a da se ne gleda ta iznimno vrijedna građa. Osim tih 250 zapisa također imamo 38 tisuća filmskih zapisa koji su također povijesno važni izvor, da ne govorim koje je to kulturno blago, koja je to riznica za produkciju HRT-a. Isto tako ima oko 80 negativa, foto negativa, 10 tisuća dijapozitiva, 10,15 tisuća fotografija oko 15 tisuća notnih zapisa, oko 150 tisuća naslova koje su proizvedeni na HRT-u. Sveukupno, dakle to je nevjerojatna nacionalna baština koja nadilazi nadilazi ove medijske potrebe, a trebala bi ih, naravno, trebala bi ih koristiti i historiografija, da sad ne ulazim u te aspekte pa je sa punim pravom 2012. g. HRT odnosno arhiv HRT-a proglašen kulturnim dobrom, dakle dodijeljeno mu je taj status, međutim, prema ovome što čitamo u izvješću, to se uopće ne može razaznati i sve što smo slušali u dosadašnjoj raspravi, na neki način, potpuno sam suglasan s time, tako da je ovo Izvješće neprihvatljivo zbog niza razloga jer HRT, a ovo Izvješće zapravo završava jedan ugovorni mandat sa Vladom, prošle godine je potpisan novi mandat od petogodišnjeg razdoblja, ali valja podsjetiti da oko 85% prihoda od milijardu, ovi iznosi su za '22. g. u kunama, od milijardu 340 i nešto milijuna, 85% čine čine pretplate, što je jedan potpuno zastarjeli model koji će prije ili kasnije izumrijeti jer se on ubire na temelju prodanih ili postojećih televizora koji prestaju i prestat će vjerojatno u doglednoj budućnosti biti glavno sredstvo, je li, komunikacijsko, nego će to preći na različite mobilne tehnike, tehnologije i sl. U tom smislu, valja istaknuti da 6% prihoda se temelji na temelju oglašavanja, a ono što je prava katastrofa je 2% prihoda je tek od tzv. komercijalnih djelatnosti, iako HRT kao javna ustanova koja je registrirana kao neprofitna organizacija ima pravo osnivati komercijalne pravne osobe i sudjelovati na tržištu, dakle i mislim da je perspektiva HRT-a, zahvaljujući upravo ovom kulturnom dobru, to znači arhivu HRT-a, jedna takva komparativna prednost u produkcijskom i svakom drugom smislu, a pogotovo u komercijalnom, kojemu vrijednost raste iz dana u dan, a to se uopće ne odražava u upravljanju ili u produkciji ili u djelovanju, radu ili bilo kojem drugom aspektu onoga što jest HRT. Dakle Dakle mogli bismo zbirno reći da je to zaista, naglašavam riznica identitetsko-kulturne hrvatske baštine i da u današnjim okolnostima koje su globalne, pogotovo u EU, postoji to tržište gdje HRT može obavljati sve moguće je li, koje pruža tehnika, tehnologija i globalno ograničenje gdje su prestale nekakve nacionalne granične barijere, međutim, to uopće ne dolazi do izražaja jer samo dakle 2% se koristi te komercijalne djelatnosti u prihodima HRT-a i da sad ne bi o tome dalje govorio, dakle gdje je glavni problem HRT-a, da je u ovako jadnom stanju? Dakle, to je u načinu upravljanja. Dakle imamo jedno golemo bogatstvo u HRT-u, kao što ga imamo i u drugim komparativnim prednostima u RH, od prirodnih bogatstava pa nadalje, tako da možemo reći da kriza upravljanja sa HRT-om, naravno, nije počela u ovome mandatu, ali ovo ugovorno razdoblje, znači proteklih od početka '18. do kraja '22. g. je jedno od najgorih razdoblja, što se na neki način simbolički očituje u sudbinu, u sudbini dvaju čelnih osoba, dakle ravnatelja HRT-a, jer jedan je završio zbog korupcijskih radnji u zatvoru, a drugi je, kao što smo čuli ovdje, osnovano, je li, sumnji za sudjelovanje u korupcijskim radnjama, dakle da se manipuliralo sa sredstvima protivno zakonu, dakle o javnoj nabavi, itd. Prema tome, taj kontinuitet lošeg upravljanja sa HRT-om nije sadašnja pojava, ali ako gledamo kontinuitet, dakle što je HRT bogatiji u toj svojoj riznici kulturnoga dobra, nalazi se u sve većoj upravljačkoj krizi, a onda i krizi, je li, kao i medijski servis, ali i kao kulturno dobro u najširem značenju. Kad se radi o drugim podacima, valja naglasiti da, recimo, kad se radi o Hrvatima izvan Hrvatske, tu je podatak da je iz godinu u godinu se ne mijenja, ne mijenjaju sredstva za komunikaciju i proizvodnju programa koja je namijenjena Hrvatima izvan Hrvatske iako su Hrvati izvan Hrvatske u globalnim okolnostima ambasadori u svakom pogledu, ne samo političkom, nego i u gospodarskom i svakom drugom pogledu, pa bi takvi sadržaji dakle imali, obzirom na visoku razinu intelektualno-produkcijsku koja postoji u hrvatskom iseljeništvu, a koja se uopće ne koristi, tako da ovih 12 milijuna je dakle sramotno, skandalozno i to bi svakako trebalo multiplicirati i komercijalizirati, da ne govorim dalje ovaj, što bi s time bilo. Osim toga, toga, već smo čuli da je približno 50-ak milijuna, kad se radi o načinu poslovanja, ovim brojkama koje se nalaze u ovome Izvješću, oko 50-ak milijuna nakon dugogodišnjeg procesa HRT mora vratiti Ministarstvu financija, proces je trajao 20-ak godina, čini mi se, ali puno je izazovniji podatak u tom, u tim financijskim pokazateljima, 333 milijuna kuna, to je približno 25% ili četvrtina proračuna HRT-a, on se nalazi u postupcima sudskim koji su u tijeku, s time da je ono što je zabrinjavajuće i pesimistično u tome kako će to završiti jer tih 333 milijuna, dakle milijuna, a to znači gotovo sve od ovoga što se, što je u postupcima, odnosi se na štete, je li, tužbe za štete koje je počinio HRT, tako da je izgledno da će HRT izgubiti sve te procese, na koliko će se to rastegnuti idućih godina, to je otvoreno pitanje, ali to je dakle četvrtina cjelokupnog godišnjeg proračuna proračuna HRT-a, što također, svjedoči najočitije, i ovim brojčanim pokazateljima, dakle na koji način se koruptivno, neuspješno, nepoduzetno upravlja sa HRT-om. Pored ovog kulturnog dobra, dakle te riznice koja je i službeno proglašena kulturnim dobrom, HRT čuli smo to i piše u izvješću, raspolaže sa 2.782 dakle par stotina manje od 3.000 djelatnika skupa sa kulturnim dobrom, dakle to predstavlja nevjerojatnu komparativnu prednost pred svim privatnim medijskim servisima, televizijama i slično s time da HRT uopće ne koristi u komercijalne svrhe, dakle ne osniva kao što sam rekao komercijalne pravne osobe preko kojih bi mogao i cijelom javnom sustavu i cijeli niz drugih komunikacijskih, teleoperaterskih i svih ostalih potreba zadovoljavati i hrvatsko tržište ali isto u europskim i globalnim okolnostima mogao bih biti jedan od ključnih čimbenika u svakom pogledu za cijeli ne samo hrvatski prostor nego dakle predstavljati i puno, puno širu regiju obzirom na ovu baštinu je li, čije sam neke brojčane pokazatelje također, E sad, posebna tema je ovo što smo isto čuli dakle da politika jel, korupcijska politika koja vlada Hrvatskom i posljedica upravljanja na HRT-u dakle nije neka slučajnost i neka iznimka nego se to događa zbog katastrofalnog načina upravljanja Hrvatskom, koju opet u najgorem obliku simbolizira proteklih 8 godina mandata u kojem je diktatorske ovlasti zadobio Andrej Plenković tako da i ovaj javni servis dobrim dijelom zbog toga nalazi se u ovakvom stanju u kojem se nalazi. Iz iskustva sa HRT-om s kojim sam intenzivno surađivao na razne načine još od Domovinskog rata, ono što zabrinjava također budući živimo u vrijeme ljudskih prava, sloboda, stvaralačkog poduzetništva itd., itd., golemi strah koji sve više vlada među gotovo 3 tisuće djelatnika HRT-a. Pa recimo neke filmske uratke na kojima sam surađivao nisu se usuđivali čak ni potpisati ne zbog toga što je to protivno poslovnoj politici HRT-a, nego iz straha jer tema neće biti poželjna za vladajuću politiku, a onda zbog toga straha dakle režiseri kao umjetnici potpisuju se pod pseudonimom, pseudonimima da ne bi trpjeli sve te posljedice diktature u kojoj živimo. Već je bilo spomenuto da se HRT sa određenim pravom proglašavao početkom 90-ih godina katedralom duha, ali obzirom na sve ovo što sam ovdje naveo dakle moglo bi se reći da je to sada postala katedrala zloduha. Konačna odgovornost za ovakvo stanje i u državi, a i na HRT-u trebamo svesti upravo na Hrvatski sabor znači na sve nas, jer na ovaj način da smo ukopani na te naše stranačke rovove, gledamo svoje partikularne interese, neiznijansirano postupamo prema drugim klubovima dakle dok ne, ne shvatimo da je mandat osobno vlasništvo ajmo to tako reći i da iz toga proizlazi osobna odgovornost svakog sabornika za to kako funkcionira država, u kojoj je sabor kao što je rekao jel, prije 20-ak godina koji je bio saborski zastupnik da je tada sabor pretvoren, već tada u kokošinjac, a možete mislit onda obzirom na ovu eroziju u što je danas pretvoren. Prema tome ako želimo mijenjati stanje na HRT-u, ako želimo mijenjati stanje u Hrvatskoj državi, prvo moramo osvijestiti sebe kao saborske zastupnike da smo dobili taj časni mandat da bi služili dobrobiti hrvatskog društva da bi sabor ponovno došao na ono mjesto koje mu je i u demokratskom parlamentarizmu, a po Ustavu zakonima RH određeno, dakle da je on i zakonodavno ali i svako drugo dakle drugo, sva druga tijela državne uprave, pravosuđa pa tako i HRT-a proizlaze jel upravo ovo iz sabora. To se očituje i u ovom izvješću na način da je 11 članova nadzornog odbora je imenovao sabor, od 5 članova dakle 11 članova programskog vijeća imenovao je sabor svih 11. Od 5 članova nadzornog odbora 4 je imenovao sabor i oni su se suglasili, dali su pozitivno mišljenje jel, evo koje smo dobili ovdje dakle pozitivno mišljenje o ovakvom izvješću dakle koje je samo računovodstveno-financijsko ali i tu je kao što vidimo prepuno dubioza, a samo jedan član gospodin Špelić je dakle dao negativno mišljenje, dakle da se ne može prihvatiti i čuli smo zbog čega i kako ovo izvješće. Tako da se pridružujem jel, tome i sa, s time da sam to htio naglasit da je zadnji nadzorni odbor koji je pokušao utjecati, a to je, na čelu mu je bila Anja Šovagović kao kadar HDZ-a, međutim taj časni nadzorni odbor je 2016. podnio izvješće o kriminalnim radnjama korupcijskim na HRT-u. To je završilo u DORH-u ali na koncu je završilo da je sabor smijenio nadzorni odbor i od tada dakle već 8 godina možemo pratiti ovu katastrofu gdje smo dakle glavni i odgovorni evo naglašavam to mi u saboru i u ovom slučaju i svim drugim slučajevima pa bih opet molio i to ću često ponavljati dakle da se osvijestimo dakle, da shvatimo koja je naša uloga zahvaljujući tim saborskim mandatima, da je to naša osobna odgovornost za to …/Upadica Reiner: Hvala./… kakva će biti budućnost Hrvatske. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika Centra i Nezavisne platforme sjevera, govorit će poštovana zastupnica Marijana Puljak. Izvolite. Evo poštovani i zastupnice i zastupnici, poštovani ravnatelju i predsjedavajući. Mislim da je u ovom izvješću o radu i poslovanju HRT-a o '22. godini zapravo najbolje rečeno u ovoj, u ovom izdvojenom mišljenju kojega smo čuli već nekoliko puta ovdje sa govornice pa da ga ne citiram ponovno, samo da kažem dakle tamo je zaista sumirano ono što nedostaje u ovom izvještaju. Dakle detaljni podaci o gledanosti, slušanosti, dosegu djela koje je HRT proizveo u '22. godini dakle opravdanje za ono, za onaj javni novac koji HRT troši od svih nas i pretplatnika, dakle građana i iz, iz, iz budžeta države. Kad govorimo općenito o HRT-u ajmo malo krenuti s analizom stanja, kakvo je stanje danas na HRT-u. Dakle, prošle godine je, na kraju prošle godine je je li i ravnatelj zavapio da javna televizija nema novaca, da će u idućoj odnosno ovoj godini možda doći sa gubitkom i do 20 milijuna eura i onda je ministrica uskočila, čula je taj apel i u državnom proračunu za '24. godinu je dodijeljeno novih 18 ili skoro 19 milijuna eura. S druge strane ministrica nije reagirala na upozorenja koja su objavljivali drugi mediji o tome kako se na HRT-u novac pretplatnika troši na razne dubiozne načine. Mediji su dakle detaljno ukazali na niz nelogičnosti, nepravilnosti možda čak i potencijalni kriminal od isplaćivanja neosnovanih naknada, stimulacija odabranima, neisplaćivanja studenata. Npr. jedan konkretan slučaj HRT je propustio priliku naplatiti više od 40 tisuća eura duga od Mediteran filma, zatim davanja besmislenih poslova prijateljima i slično. Dakle, sve to nije bilo dovoljno ministrici da se očituje oko situacije na HRT-u. Jedan skandalozan slučaj otkriven početkom ove godine da je hrvatska rad… dakle HRT platila nešto više od milijun eura bivšoj tvrtki svog glavnog ravnatelja za usluge dogovorene izravnom nagodbom u posljednje 3 godine. Dakle, tvrtki Robago iz koje je ravnatelj izašao u oči imenovanja na čelo javne televizije nastavio je dakle davati poslove bez javnog natječaja i nakon što ga je Povjerenstvo za sukob interesa upozorilo da tu postoji veliki koruptivni rizik i da to nije primjer dobre prakse. Dakle, od dolaska ravnatelja na čelo javne televizije njegova bivša firma dobila je nove poslove u vrijednosti nešto većoj od 700 tisuća eura bez javnog natječaja. Osim potencijalnog sukoba interesa ovdje je problematično i zaobilaženje instituta javnog natječaja. Čak se generalni direktor trudio da pronađe put kojim bi zaobišao čak i javnu nabavu. Ministarstvo kulture je li u tom smislu i dalo nekakvo svoje mišljenje, međutim kako ono nije ovlašteno tumačiti javnu nabavu to mišljenje je zapravo pravno bezvrijedno. Kao što sam u replici pitala, nedavno je dakle zaposlenicima hrvatske televizije, radio televizije predstavljen strateški dokument u kojem se ističe kako dokument označava ključan korak prema izgradnji budućnosti HRT-a, postavljene su nekakve jav… jasne ambicije, konkretne obveze i mjere, međutim cijeli dokument je li kako sam i rekla, kako je otkriveno jednostavno copy paste, dakle kopiran u cjelini i prevedena verzija plana irske televizije tekst koji je objavljen 4 mjeseca prije HRT-a. čuli opravdanje ravnatelja koji kaže, pa logično je mi svi, sve javne televizije u Europi ili u svijetu imaju slične probleme, imamo ne znam slične predloške za pisanje takvih dokumenata pa je logično da svi ti dokumenti su slični. Pa dobro niste se nigdje u dokumentu pozvali na izvor je li odakle vam, odakle vam taj dokument, a i nije logično da skroz od A do Ž prepišete, jedna javna televizija od druge prepiše pogotovo ne strateški dokument. Jasno mi je da se možete pozivati na nekakve zajedničke izvore i da ih možete konzultirati, ali ih prepisati od A do Ž je jednostavno nedopustivo. Neki su evo zazivali da možda nam i taj Irac onda dođe za ravnatelja ovdje naše javne televizije. Dakle, HRT kao javni servis, treba nam dakle jak javni servis jer je on garancija kao što sam rekla jakog demokratskog društva da bi imali aktivne građane koji sudjeluju u procesima u društvu, moraju biti informirani, moraju dobiti punu informaciju kako bi mogli izvesti svoje zaključke i donijeti prave odluke. HRT bi kao javni servis sa svojim pravodobnim, neovisnim i transparentnim informiranjem trebao biti moćno ako i ne najmoćnije oružje u borbi protiv korupcije. Međutim, HRT to danas nije već evo čini se i njeguje neke od tih koruptivnih radnji. Izjave novinara koji odlaze sa HRT-a, a i strukovnih udruga koje u svojim priopćenjima, javnim nastupima i istupima godinama ukazuju na probleme na HRT-u upozoravaju na krizu upravljanja, cenzuru i autocenzuru. Cenzura je čak i sudski dokazana, postojeća uređivačka politika kažu sami novinari ne može osigurati vjerodostojnost, objektivnost, političku i programsku neovisnost informativnog programa HTV-a. Na HRT-u vlada egzodus novinara, a profesionalna marginalizacija nepodobnih. Ne daj Bože da napišete negdje u nekom drugom mediju bilo šta protiv vladajuće kaste gubite ili posao ili poslove sa HRT-om, gubite mogućnost da nastupate u emisijama. Na HRT-u nema istraživačkog novinarstva. Dakle, nema neke emisije poput evo na drugim nacionalnim emisijama poput Provjerenog ili slično. Sami novinari HRT-a kažu kako su zaposlenici HRT-a već godinama taoci neprihvatljive prakse kojom se javna televizija kao plijen dodjeljuje izbornom pobjedniku i njegovim koalicijskim partnerima. Glavnog ravnatelja se ne traži da bude časan i sposoban već podoban i poslušan i onda svoju poslušnost nameće svim zaposlenicima. U doba Kazimira Bačića sjećamo se prethodnog dakle ravnatelja čak i tužbama i prijetnjama. Iz apela novinara evo mogu citirati s jednog od njihovim i prosvjeda i priopćenja. Dakle, zahtijevamo da se odmah pristupi izmjeni Zakona o HRT-u. Ovdje ću uskočiti u citat, izmjene tog Zakona o HRT-u zazivamo ovdje niz godina kad god se priča o HRT-u, kad god slušamo izvješća svi pričamo o tim izmjenama Zakona o HRT-u. Zadnji puta mijenjan u doba SDP-ove vlasti, često kritiziran, ali evo ovdje HDZ s partnerima je evo cijeli niz godina na vlasti i nisu našli vremena da se uhvate u koštac i izmijene Zakon o HRT-u. Dakle, dalje iz tog priopćenja struke upravljanje HRT-om ne smije biti privilegij stranaka na vlasti, nego svih građana koji financiraju njegov rad. Zahtijevamo da HRT bude neovisan o vladajućoj politici i da se njegovim novinarima omogući da slobodno bez straha od cenzure i ograničavanja slobode misli i govora rade svoj posao. Zaposlenici HRT-a u ovom su trenutku izloženi upravo onom na čemu su odvjetnički uredi koje je angažirao Kazimir Bačić zaradili velik novac gubitku ugleda. Kako bismo sačuvali ono što je ostalo HRT mora proći dubinsku transformaciju, a na njegovo čelo trebaju doći časni i sposobni profesionalci koji shvaćaju bit javne Sjetimo se već sam govorila ranije u prošlom mandatu kad se govorilo o izvještajima HRT-a što misle novinari koji su otišli sa HRT-a. Dakle, najbolja ocjena stanja na HRT-u je izjava novinarske Ljubice Letinić, jedne od mnogih je li koja je otišla sa HRT-a koja je na upit zašto je otišla sa HRT-a samo kratko poručila bilo me sram reći da radim na HRT- zato sam otišla. A što strani novinari misle o HRT-u isto tako je poznata izjava jedne njemačke novinarke koja je u prosincu 2019. radila reportažu o HRT-u, završavala je konstatacijom da na HRT-u vlada atmosfera kao u sjevernoj Koreji. Od toga se čini se nije puno promijenilo. Dakle, njemačkoj novinarki tada nije bilo jasno zašto vladajuće stranke imaju toliko utjecaja na program HRT-a ako je to javni servis koji plaćaju svi građani, jer je bože moj njoj je li u njemačkim javnim medijima nezamislivo da se njihovo vodstvo i novinari tako ponašaju. HRT je danas, dakle produžena ruka vladajuće stranke, a HRT ne smije biti plijen niti jedne stranke. Treba informirati, obrazovati i zabaviti je li kako mu je i misija. U kući koja treba educirati, obrazovati upravo je glavni ravnatelj zadovoljan i ocjenom 2. koja je u jednom od temeljnih dokumenata HRT-a zvanom strategija ocijenjen rad i djelovanje odjela MS-a na čelu sa Perišom Čakarun. Kako je on izjavio i prošli put smo ga pitali, je li kako to da je od svih koje je smijenio zadržao upravo nju rekao je da nije vidio bolju. Netransparentno upravljanje javnim novcem, imali smo i afere seksualnog uznemiravanja čiji epilog još nije poznat, sramotne tužbe protiv novinara i nakladnika zbog kojih je Hrvatska česta tema europskih i međunarodnih organizacija koje prate stanje slobode medija, novinarski prosvjedi na kojima se traži smjena tadašnjeg je li vodstva ali ništa se od toga nije promijenilo ni pod vodstvom novog ravnatelja. Samo da se vratim na još ovaj slučaj seksualnog uznemiravanja. Sjećate se kako je to izgledalo. Dakle, Katarina Periša Čakarun upamćena će ostati po tome što je nakon prijave zaposlenice o seksualnom uznemiravanju od strane visoko pozicioniranog rukovoditelja tada istu odvela na sastanak sa onim kojega je prijavila. Zamislite tu scenu? Transkript tog sastanka objavljen je u medijima, objavio je tjednik Nacional ali nikada nije demantiran. Ta afera kako je rezultirala, evo pa možete i zamisliti odlaskom kolegice sa HRT-a. Ništa drugo se ozbiljno nije dogodilo. Prema jednoj priči, urednica IMS-a je rekla, dakle nakon toga što je HRT izgubio spor o postojanju cenzure na javnom servisu izjavila je, dakle nije istina da na HRT-u postoji cenzura, to je uređivačka politika. Tako vam je to na HRT-u. Dakle, gdje je istraživačko novinarstvo HRT ima blizu 2800 ili blizu 3000 zaposlenih. Godišnje živi od prihoda više nego sve ostale tv kuće zajedno. Ne samo da nema odjel istraživačkog novinarstva, nema niti istraživački magazin tipa evo kao što sam rekla provjereno. Namjerno se to radi. HRT ne otkriva više ništa, novinarstvo je tamo uškopljeno. Sustav se uspješno pretvara u izvještajnu agenciju u kojoj se samo kaže je li ovaj je rekao ono, ovaj je rekao ono, a ne propituje se, ne analizira, ne stavlja u kontekst, ne kritizira. Isto tako, moramo razmišljati o vremenu u kojem živimo. Danas djeca ne gledaju televiziju, ekran im je ono kao uređaj ja bih rekla nepoznanica. Žive na streaming servisima, na youtubu, Instagramu, Tick Toku, Snap Chatu i čemu god već. Ali uglavnom kakva će biti budućnost za nekih 20 godina, kako će se mediji razvijati za 20 godina jednostavno ne znamo. Da ne spominjem egzodus novinara ponovo velikim dijelom iz informativnog programa. To su sada novinari koji rade na ostalim nacionalnim televizijama. HRT je jednostavno mjesto sa kojeg se bježi. HRT-u treba hitna dubinska i snažna reforma, izbor kompletno novog vodstva, izmjena Zakona o HRT-u koji će osigurati neovisnost javnog servisa od politike. Promijeniti Zakon o HRT-u, osigurati da se iz javnog servisa makne politika i postavi neovisno tijelo koje će kontrolirati njegov rad. Jedino tako je li možemo naprijed o očekivati ono zašto zapravo i novac dajemo za ovaj javni servis, kvalitetan javni servis koji će biti na zadovoljstvo svih građana. Hvala. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Ovo izvješće o radu HRT-a prvo je cjelogodišnje izvješće gospodina Šveba kao ravnatelja HRT-a. Svi znamo kako je počeo njegov mandat, odnosno zašto je HRT uopće morao izabrati novog ravnatelja. Zato jer je stari ravnatelj Kazimir Bačić završio u zatvoru jer je nosio crni novac bivšem gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću. Tako kaže USKOK. Tko se još sjeća kad je opozicija spriječila protuposlovnički izbor aktualnog ravnatelja HRT-a, bilo je to 14. listopada 2021.g. kada je HDZ nasilnički htio srušiti Poslovnik i Zakon o HRT-u izborom Roberta Šveba i tada smo mi to spriječili, a osim onih administrativnih imali smo i razloge koruptivne naravi jer naime tvrdili smo da je Robert Šveb u sukobu interesa kao vlasnik tvrtke koja je u izravnom konkurentskom položaju u odnosu na HRT. A onda smo saznali naravno preko istraživačkih novinara jer to mi uvijek saznamo preko istraživačkih novinara, oni su onaj najčvršći stup pravosudnog sustava u Hrvatskoj, da je HRT izravnom pogodbom otkad je Robert Šveb na mjestu ravnatelja, njegovoj bivšoj tvrtci isplatio više od 700 tisuća eura, mimo Zakona o javnoj nabavi. I da, mogla sam pretpostaviti kako će g. Šveb unatoč mojoj replici koja je bila vrlo precizna, gdje sam rekla da se radi o bivšoj tvrtci, braniti da on više nema udio u toj tvrtci, pa da u tome nema ništa sporno. Međutim, postavljam pitanje i g. Švebu i hrvatskoj javnosti, hoće li nakon epizode ravnateljevanja HRT-om Šveb tvrtku pokloniti npr. ministrici Nini Obuljen Koržinek ili će se vratiti u tvrtku i uživati materijalne plodove rada i suradnje sa HRT-om, a mi ćemo vas pratiti. U takvim okolnostima Robert Šveb HS podnosi izvješće za '22.g. koje je manjkavo, netransparentno i kosi se s profesionalnim uzusima izrade izvješća modernih i javnih televizija i to ne tvrdim samo ja, to nije samo moje mišljenje, to je mišljenje i člana Nadzornog odbora HRT-a g. Daria Špelića koji je u svom izdvojenom mišljenju, a imamo je za njim potrebu, naveo kako izvješće nije transparentno u pogledu informacija trošenja javnog novca dobivenog pristojbom, kao i gdje su istraživanja po kojima bi se vidjela gledanost HRT-ovih emisija koje je HRT proizveo. Da biste nešto proizveli potreban je novac, u izvješću nedostaju informacije u što je točno utrošen novac i kakav je rezultat tog uloženog novca. Ništa od toga u izvješću nije prikazano. Npr. ravnatelj u izvješću prilično samouvjerljivo opisuje proizvodnju programa toliko da bi neupućeni čitatelj dobio dojam kako se radi o najboljem servisu na kugli zemaljskoj. Recimo proizvodnja programa za Hrvate izvan domovine opisuje se kao nešto što je podiglo gledanost, proširilo horizonte, donijelo neke rezultate, a onda malo kasnije imamo priliku vidjeti u izvješću kako je od planirane 41 emisije HRT proizveo samo 26, a od planiranih 1100 minuta programa realizirano je nešto više od 700 i onda se nameće moje pitanje, zašto se uljepšavaju stvari, zašto se mora govoriti o novim horizontima, o nekim velikim postignućima u produkciji programa za Hrvate izvan domovine ako tome nije tako? Ili npr. hvali se Informativni medijski servis, naravno i Dnevnik HRT-a, pa kaže u izvješću, citiram, Dnevnik HTV-a osigurao je prepoznatljvo mjesto na medijskom tržištu, te podignuo standarde na višu razinu. sad mene zanima, s čime to g. Šveb potkrepljujete činjenicu odnosno rečenicu da je Dnevnik HTV-a osigurao prepoznatljivo mjesto na medijskom tržištu, te podignuo standarde na višu razinu jer gdje su ta istraživanja koja će nam pokazati kako je Dnevnik HRT-a gledaniji od Dnevnika komercijalnih televizija? Evo ja bih baš voljela malo vidjeti tu višu razinu Dnevnika, baš bih voljela. Da uhvatite tu i tamo malo jaču gledanost, ali ako govorimo o kontinuiranom praćenju nisam sigurna da postoji takvo istraživanje koje je objektivno mjerilo više razine Dnevnika HRT-a. A za to je naravno odgovorno Programsko vijeće i uprava na čelu s vama g. Šveb i morate odgovorit na pitanje zašto Dnevnik HRT-a ima problema s gledanosti, stalno se nekako vraćamo na te probleme gledanosti HRT-a umjesto da evo pišemo u izvješćima neke rečenice koje kite zapravo čitav sustav i čitavo stvarno stanje na HRT-u. Inače veliki problem s kojim se HRT suočava su tužbe protiv vlastitih zaposlenika, što se posebno očitovala u mandatu, doduše vašeg prethodnika, a sami ste rekli kad smo vas pitali na Odboru za medije da imate namjeru s tom praksom i stati. Vi u izvješću navodite da je HRT podnio dvije tužbe u 2022.g., ali ne govorite protiv koga i što je trenutno s tim tužbama, jesu li to tužbe protiv zaposlenika, a ako jesu zašto ste ih podnijeli kad ste rekli da ćete s tom praksom prestati? A ako su to neke druge tužbe, zašto niste naveli o čemu se radi i koliki je rizik za HRT da te tužbe izgubi s obzirom da se radi o javnom novcu prikupljenom od strane građana RH? Ono što Ono što možda najviše zabrinjava je da navodite da je 40 tužbi podnijeto protiv HRT-a, što je dosta veliki broj, morate se svi ovdje prisutni složiti i sad postoji pitanje, jesu li to tužbe bivših zaposlenika kojima su možda kršena radna prava, a ako jesu koji su to ljudi, bilo bi dobro znati koji su to ljudi kojima su kršena radna prava, zašto se to krije? Ja podsjećam da je već 6.g. otkad traje maltretiranje protiv jednog bivšeg zaposlenika HRT-a Hrvoja Zovka kojem je uručen otkaz, kojeg je sud proglasio nezakonitim, a sada Vrhovni sud poništava tu presudu. U samo 3.g. Zovko je čak 52 puta bio na ročištu zbog HRT-a što je definitivno maltretiranje čovjeka. Kome je to u interesu i zašto se to radi novcem dobivenim od pristojbe, novcem hrvatskih građana a u isto to vrijeme vi ste gospodine Šveb ugnijezdili bivšeg ravnatelja koji je bio u zatvoru jer je nosio crni novac bivšem gradonačelniku Milanu Bandiću i to na mjesto gdje ima ne samo prihode nego i beneficije. Što taj čovjek radi tamo? Da li on podiže sa svojim prihodima onu plaću, onu prosječnu plaću koju ste maloprije naveli u odgovorima na replike kao relativno visoku, koliki je njihov prihod i je li radi prihoda njega i njemu sličnih taj prosjek neto plaća visok ili su zaista plaće na HRT-u dostojne života čovjeka? Gdje je tu moral ako smijem pitati gospodine ravnatelju. I kad smo kod morala u izvješću navodite kako HRT posluje u skladu sa zakonom, navodite da ste proveli 84 postupka nabave male vrijednosti i 36 postupaka nabave velike vrijednosti. I još jednom ponavljam, mene zanima koliko je novaca potrošeno izvan provedbe javne nabave. To je ono što je zanimljivo čuti, to je ono što se krije odnosno koliko ste i kome dali sredstava od pristojbe HRT-a u izravnoj pogodbi. Poznato je naime da ste svojoj bivšoj tvrtki Robago od kad ste na poziciji ravnatelja isplatili 700 tisuća eura. Koliko je tog novca isplaćeno u 2022. godini toga u izvješću za 2022. godinu naravno nema. Ja sam zatražila pravo na pristup informacijama za te ugovore i za potrošnju tih sredstava, ali naravno vaša služba na HRT-u odbila me sa bizarnim razlogom najprije jer sam taj podatak zatražila kao potpredsjednica Odbora za medije, a onda vaša služba kaže molim vas pošaljite osobnu iskaznicu i dokažite da ste to stvarno vi jer nam šaljete upit sa email adrese koja nije, nema dakle onu ekstenziju sabor.hr pa ne možemo utvrditi da je to zaista ona Mirela Ahmetović koja obnaša funkciju potpredsjednice Odbora za medije, a gle čuda taj isti Odbor za medije toj istoj Mireli AHmetović šalje službenu korespondenciju upravo na taj mail. Za sabor sam to ja, a za HRT to možda nisam ja. Al onda idemo korak dalje kako bi se prikrile informacije. Kada sam poslala sa tri pozicije zahtjev na pravo pristupu informacijama i kao načelnica općine Omišalj i kao potpredsjednica Odbora za medije i kao saborska zastupnica odnosno kao fizička osoba, e tada se ta informacija proglašava poslovnom tajnom. Je li poslovna tajna ne znam, ali da je tajna to sigurno jest i ne čudi me da je tako. Ako se ništa ne krije, ako se ničega ne sramite, ako postupate u skladu sa zakonskim propisima RH onda me zanima zašto to krijete? Zašto ste krili i poslovanje sa Croatelom ili ste jednostavno toliko samouvjereni misleći da je iznad vas ministrica koja vas je i postavila na ovo mjesto da ne kažem instalirala pa mislite da ste zaštićeni. Ono što povjerenstvo misli, Povjerenstvo za sprječavanje odlučivanja o sukobu interesa jest da ste samim time što poslujete sa svojom bivšom tvrtkom, citiram u velikom koruptivnom riziku. Za jednog odgovornog ravnatelja to bi bio dovoljan znak da ne treba poslovati sa svojoj bivšom tvrtkom ako ti nadležno tijelo kaže da to čini veliki koruptivni rizik, ali ne i za ravnatelja Šveba jer naravno potrebno je priskrbiti kakvu materijalnu korist dok se može. Već nekoliko puta u saboru, a i u svojoj replici pitala sam o potplaćenosti radnika na HRT-u, neću se ponavljati ali ću još jednom radi čistoće informacije i jasnoće informacije želim naglasiti da mnogi radnici imaju male plaće, nedostojne života i nedostojne javnog servisa kakav je HRT. Dakle, ovo što ste vi navodili kao neto plaća, prosječna neto plaća zapravo odražava ukupno stanje na HRT-u i taj prosjek zasigurno dižu plaće one poput poput plaće Kazimira Bačića i ostale ekipe, povlaštene ekipe, ali je sad pitanje koliko radnika prima medijalnu plaću ili ispodprosječnu plaću ili minimalnu plaću i primaju li svi radnici zakonito svoju plaću sukladno onom radnom mjestu čije radne zadatke obnašanju. Ono što bi mene zanimalo je da, odnosno što bi htjela istaknuti, ovo je jako važno pitanje iako može na prvu izgledati jako lijepo podatak o prosječnoj plaći, ali kada da znate da imate ravnatelja koji si sam eto odluči isplatiti nezakonite naknade jer HRT za to ima novaca i Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa ga na to i upozori onda bi bilo dobro da ravnatelj ima toliko socijalne osjetljivosti da i radnicima koji rade i za njegov uspjeh i za njegovu plaću isplati barem plaću dostojne života. I ako je tome tako, ako se doista tako i događa onda je dobro da se u izvješću to navede, ali se iz nekog razloga ne navodi. Dakle, ravnatelju sukus vašeg izvješća jest radimo da radimo, uljepšamo ono što jest ono što jest na HRT-u koliko možemo u periodičnim izvješćima, isplatimo si neku naknadicu tu i tamo, sklopimo neke ugovore o kojima govori interna revizija do čijeg sam dokumenta došla pa ima tu jako puno podataka koje bi se dalo detaljnije analizirati, pa onda malo pitamo da se to pokrije povjerenstvo odnosno Ministarstvo medija smijem li ja tako sklapati mimo javne nabave ugovore sa svojom bivšom tvrtkom i sa nekim drugim tvrtkama ili ne, pa onda Ministarstvo medija kaže može, može, može iako mi nismo nadležni ali mi ćemo te pokreti, a onda eto Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja koje je ovlašteno posredstvom svoje uprave za trgovinu i politiku javne nabave dati mišljenje o tome, kaže crno na bijelo evo u ovom dokumentu da nisu ispunjeni uvjeti za primjenu izuzeća od Zakona za javnu nabavu, javne nabave, ali popala maca jezik, ravnatelj nema odgovor na moja pitanja, vuk sit ovce na broju, proći će još jedno izvješće i nikome ništa. Ovo izvješće ravnatelju jako je loše, ja bih pomislila da ste i to prepisali kao nedavno strategiju od Irske televizije, ali sumnjam da bi si ijedna televizija, javna televizija dopustila ovakvo izvješće i zbog svega što sam navela klub SDP-a naravno ovo izvješće podržati neće. Evo nastavit ću gdje je moja prethodnica stala, pa kad je rekla proći će još jedna godina, proći će još jedno izvješće, samo ću nastaviti niz i reći proći će još jedan mandat, a mi ćemo prilikom svakog izvješća ponavljati kako između HRT-a i HDZ-a jedna lijepa koruptivna sprega. I nema zapravo potrebe ulaziti u detalje sve dok se prelazi preko činjenice da je glavni ravnatelj HRT-a poslovao sa svojom bivšom tvrtkom bez postupaka javne nabave, da je kasnije utvrđeno da bi ipak javne nabave trebalo biti, ali ovi prethodni postupci iako je riječ o značajnim financijskim sredstvima nisu poništeni. Drugim riječima, ozakonjena je ona mantra tko je jamio, jamio je i takva je Hrvatska danas. Svaki puta kada raspravljamo o izvješćima HRT-a kažemo trebalo bi promijeniti zakon, trebalo bi redefinirati ulogu programskog vijeća, nadzornog odbora i nikom ništa. I manje-više svi mi kada dođe novo izvješće na dnevni red samo izvučemo iz ladice sve što smo govorili prošli put i nadopišemo neke nove stranice, neke nove koruptivne situacije koja se u međuvremenu dogodila u praksi. Suštinskih promjena nema. Možda ne bi bilo loše da u skladu sa najavom Andreja Plenkovića kako će ovaj saziv napraviti jedan iskorak, pokrenemo raspravu na matičnim saborskim odborima kako na Odboru za informiranje i medije, tako možda i na Antikorupcijskom vijeću pa da mi postavimo teze koje bi to promjene u Zakonu o HRT-u trebalo napraviti ili da u najmanju ruku obvežemo HRT da u sljedećem izvješću prikaže podatke koje su u ovom sada koje je pred nama zaboravili navesti. Pa primjerice, spomenut ću da u jednom dijelu izvješća govori se primjerice o web-u i o multimedijalnom sadržaju pa se hvale rezultati koliko je HRT napravio iskoraka, koji je povećao svoju gledanost, međutim u samom izvješću nisam pronašla niti jednu informaciju koju sam saznala od onih koji po novom lex AP-u neće više moći govoriti, to su oni zviždači iz sustava. A o čemu se naime radi? Naime, vjerujem da će se u svom završnom izlaganju i glavani ravnatelj o tome malo detaljnije očitovati, HRT ima svoju Službu za web i za multimedija sadržaj čini mi se da je u jednom trenu bilo zaposleno oko 50-ak djelatnika. No u vremenu praćenja Svjetskog nogometnog prvenstva, a djelomično se ovo izvješće na to odnosi, HRT je za potrebe vođenja društvenih mreža angažirao i neke vanjske tvrtke, ti ugovori nisu spomenuti u ovom izvješću. em što je to samo po sebi sporno jel čemu vanjske tvrtke ako imaš vlastite djelatnike, postavlja se pitanje opravdanosti utroška sredstava, s druge strane problem je i taj što su tim tvrtkama na neki način ustupljeni materijali koji su dio arhivske i druge građe HRT-a kao i potencijalna baza korisnika. Drugim riječima, otvorila se Pandorina kutija zlouporabe osobnih podataka i nekih informacija o našim građanima, eto besplatno, trajno u ruke nekih vanjskih u ovom izvješću neimenovanih korisnika. I nikome ništa, ništa, ni HS, ni Agencija za zaštitu osobnih podataka, ni Državna revizija, ni nitko ne može utvrditi što se zapravo dogodilo i je li tu i na koji sve način povrijeđen javni interes. Ovo sam istaknula samo kao jedan mali detalj, ali ključni problem proteže se zapravo kroz sve dijelove ovog izvješća, a to je da s jedne strane imamo politički dirigiran sadržaj, politički uređivane i naložene informativne emisije u kojima se zna tko može, a tko ne smije bit pozvan kao gost u pojedine političke emisije. I treća stvar, imamo vrlo netransparentne kriterije i informacije o tome tko su sve vanjski suradnici, tko sve proizvodi sadržaj ili daje usluge za HRT koji se plaćaju javnim novcem. Sve dok je tome tako HRT će biti kuća HDZ-a, a ne javni servis hrvatskih građana. A kažem, iskorak i neki protulijek na takvo stanje bi bio taj da HS postavi jasne kriterije, jasne smjernice i jasne zahtjeve kroz svoje matične odbore što od HRT-a očekuje, pa neka onda HDZ bude na vjetrometini i na čistacu što zapravo od svega toga učinio nije. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Goran Ivanović. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Uvaženi ravnatelju, državni tajniče. Drago mi je da sam dobio priliku evo u ime kluba govoriti nakon tri žene žene koje vrlo glasno ovdje progovaraju i zastupnice. Prva je bila u niz uvažena zastupnica Puljak, njen muž je gradonačelnik Grada Splita, a njegov zamjenik je izvjesni g. Ivošević koji novinarima poručuje da će im se krvi napiti. I sad ona govori tu o slobodi medija kako je HDZ zarobio javni servis koji se zove HRT. Druga u tom nizu je uvažena zastupnica Ahmetović, ona isto kaže da je to zarobljeni sustav, a njihov ravnatelj koji je postavljen 2012. kad se i promijenio Zakon o HRT-u u jednom danu je smijenio 40 urednika, onako nema niti jednoga, niti slova o g. Radmanu, o tome što ste vi radili na HRT-u i onda kao šlag na torti uvažena zastupnica Orešković tako je, to je to. Vidim da ste detaljno pročitali Izvješće o radu HRT-a, pogotovo onaj dio koji se odnosi na program, pa čak i financije uopće niste spominjali i doticali, ali bitno da evo vi predlažete da preko saborskih odbora

Ja ne razu… mislim, okej da sam, da sam vas po prvi puta upoznao ne bi ništa rekao, al poznam vas od prije, pa mi nekako lakše pada sada, ali nije mi jasno da se naša svaka rasprava završi na, na tim početnim postavkama, tri, tri floskule, tri teze koje se ovdje vrte. Po čemu je to gđo. Orešković, gđo. Puljak, gđo. Ahmetović, po čemu je to HDZ favorizirana na favorizirana na HRT-u i Hrvatskom radiju u odnosu na bilo koji klub zastupnika u HS? Jesmo li prije 6 mjeseci predočili pred ovim visokim domom i izvješće koje smo dobili

da je, 2/3 su oporbeni zastupnici, 1/3 pripala nama, u čemu je problem, i to u svim političkim emisijama, ne govorim tu o emisijama zaštite okoliša, nego govorimo o emisijama koje su političke naravi. Ali ne, to nije dovoljno, treba preć preko toga, pa nije bitno i to su ionako lažna izvješća, to su izvješća koja se vama ne sviđaju, to su izvješća koja ne bi trebao čuti hrvatski narod. Pa ja mislim da bi ih trebao čuti. Prema tome nemojmo, ako želimo argumentirano i suvislo razgovarati o nekim temama onda mislim da ovo izvješće o 172 stranice jasno pokazuje sve segmente i stvarno ne vidim tu niti jednu skrivenu poruku, pa čak i uvažavam ovo što je rekao g. Špelić, evo čak i to, neka se u nekom idućem razdoblju bude koliki je bio šer pojedine emisije, nemam ništa protiv, neka se vidi kolika je gledanost bilo kojeg programa dapače, ali ne može to bit kamen spoticanja, HRT je puno više od toga, pa vi pogledajte što se događa na komercijalnim televizijama, ali se često želi usporediti komercijalnu televiziju sa javnim servisom, što je u biti, to je nemoguće usporediti, to, to, to jednostavno nije higijenski usporediti na taj, na taj način. Prema tome ajmo malo progovoriti o onome što je HRT kao javni servis, o brojkama o kojima je govorio i uvaženi ravnatelj Šveb. Poslovanje za 2022.g. je bilo sukladno onome što je bio i plan, na kraju je ostvarenje bilo nešto, nešto veće, no kad se platio porez na, na dobit ostao je taj gubitak od milijun koji je saniran naravno s onim što je prenešeno iz prethodnih godina. I ono što će predstavljati najveći izazov možda u radu HRT-a to je to je ono što se već pokazuje sad i vjerojatno će se pokazati i u izvješću za 2023., pa i za '24. da jednostavno 85% naravno financijskog kolača HRT-a tvori i tu nema govora, ona je ostala u jednakim iznosima kao što je bila i prije 8. ili 10.g. i jednostavno taj novac vjerojatno neće biti dovoljan da se, da se HRT financira i da ne ostvari, ne ostvari gubitak. Ono što pozdravljam posebno i o tome ću reći, nešto sam rekao i u, u svojoj replici uvaženom ravnatelju, a to je da je HTV počeo shvaćati da vrijeme u kojem, u kojem živimo više nije isto kao što je bilo možda prije 10 ili 15.g., danas su društvene mreže, danas su platforme nešto što nosi, veliki dio mlade populacije privlači k sebi i jednostavno bez toga ne možemo napraviti ništa. I onda kad pogledate te brojke, pa ja mislim da su impozantne jel tako i što se tiče i HRT kao osnove i nositelja cijele priče, pa čak i Tik Tok, evo meni se recimo taj, taj podatak sviđa jer mislim da HRT mora pratiti, pratiti trendove koji, koje novo vrijeme odnosno novi globalni komunikacijski svijet donosi sa sobom. Ono što također se u ovom izvješću može pročitati, a ravnatelj je o tome ako ste ga pratili često govorio. govorio. HRT ima 2.700 zaposlenih djelatnika, od toga sporo polovinu čini SSS i ono što je još veći problem od toga je da su to ljudi koji su prešli 50 i više, više godina, koji jednostavno u novom vremenu, u novim tehnikama i tehnologijama teško možda prate neke, neke stvari, to su problemi o kojima se mora otvoreno porazgovarati. Isto tako plaće koje su na HRT-u, a i to ako ste pratili malo ćete vidjeti da upravo taj dio populacije odnosno zaposlenika HRT-a je ostvario

koji također imaju vrlo, vrlo male plaće, ali to je izazov evo i za ravnateljstvo naravno, pa i za Ministarstvo kulture i medija, za Vladu za nas kao saborske zastupnike da jednostavno te stvari probamo podići na, na razinu koja i priliči javnom servisu. Da, cijela rasprava neću, neću dužiti nema potrebe već smo toliko puta raspravljali o, o, o HRT-u ovdje. Bilo je i, i, i puno mučnijih i gorih rasprava od ove. Žao mi je što nema novih zastupnika koji su ušli u HS da malo vježbaju. Ovo bi im bila odlična prilika za malo vježbanja. Mislim da HRT izvješće o radu može poslužiti tome. Još jednom podvlačim, nemojmo prodavati demagoške parole sa ovih govornica i govoriti nešto što jednostavno ne stoji. Ako ćemo govoriti o brojkama, govoriti suvislo onda ćemo govoriti na taj način, a slati poruku hrvatskim građanima da je HDZ stavila šapu na HRT pa evo pa evo probajte me ubijediti, ja, ja, ja nisam bio ni jednom na u emisiji niti Otvoreno niti zatvoreno niti bilo kojoj drugoj. Prema tome ovdje već sjedim više od 4 godine, vi ste gospođo Orešković bili 100 puta na Hrvatskom radiju, Hrvatskoj televiziji. Ove neke kolegice ovdje koje sjede i više puta pa šta ima veze. Ako vas je urednik zvao, ako urednik smatra da ste vi kompetentan osoba da govori o nečem, ja nemam apsolutno ništa protiv toga. Prema tome HRT je javni servis svih građana RH i netko mora skrbiti o tome, ne kroz političku prizmu nego kroz zakonsku prizmu. A mi imamo ovdje i Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji i ugovor sa Vladom. Hvala vam lijepo. Kolega Ivanović povrijedio je čl. 238., omalovažavanje zastupnika. Znači zaista je omalovažavanje zastupnika kada kažete da je Radman u jednom danu smijenio 40 urednika, a pobrkate ga sa Sinišom Kovačićem kojeg je imenovao HDZ odnosno Karamarko koji je u jednom danu smijenio više od 70 ljudi na HRT-u. I drugo kada kažete, kada kažete

Ajde zaustavite se da ne dobijete drugu molim vas, opomenu./… Idemo na pojedinačne rasprave pa će govoriti poštovana zastupnica Dalija Orešković. Izvolite. I meni je drago što imam priliku govoriti odmah nakon zastupnika Ivanovića i ove njegove zadnje riječi ću ponoviti. Dobro ste rekli, nije vam se slučajno omaknulo ono lapsus lingue, emisija Otvoreno je odavno već emisija zatvoreno po svom sadržaju i odabiru gostiju. U jednoj informaciji ste doista obmanuli javnost, rekli ste da sam ja na HRT-u gostovala jedno stotinjak puta pa evo u proteklom mandatu čini mi se da u emisiji zatvoreno nisam bila niti jednom, a nije me bilo niti u drugim emisijama. Bila sam jednom u Oporbenom zarezu i možda dva puta, tri u Studiju 4. Dakle, nije čak niti u tome poanta niti u toj vašoj statistici. Statistika je vrlo manipulativna. Kada kažete da se utvrdilo da 2/3 pripadaju oporbenim zastupnicima, moglo bi se postaviti protupitanje, a tko to zapravo predstavlja opoziciju. Jer svojevremeno je opoziciju predstavljao i Zekanović, a onda je prešao u vaše redove i postao je stručnjak kojeg emisija Otvoreno, zatvoreno vrlo često zove. Vrlo često je bio baš kompetentan da priča o borbi protiv korupcije i o sustavu vladavine prava. A kada govorimo o tome zašto je HRT kao javni servis prestao biti institucija u koju naši građani imaju povjerenja i kada govorimo o tom, o toj zarobljenosti HRT-a od strane vladajuće stranke, možda uzrok i povod tome vidimo u činjenici da se HDZ nije bavio korupcijskim aferama niti drugim pitanjima od šireg, općeg, javnog značaja. HRT se u svojim informativnim emisijama primjerice ne bavi detaljnije dostupnošću ili nedostupnošću zdravstvene usluge, ne bavi se standardom građana i sve većim siromaštvom velikog dijela naše populacije, ne bavi se s time kako žive naši umirovljenici, ne brine se sa padom demokratskih standarda pa ne uspoređuje gdje je to sve Hrvatska nazadovala u proteklih 8 godina za vrijeme ove Vlade Andreja Plenkovića. Ono što HRT radi je jedna tehnika formatiranja vijesti u kojima se po načinu prikaza onoga što je taj dan govorio Andrej Plenković, a on najčešće ističe velike uspjehe svoje Vlade, u državi stvara privid jednog dobrog stanja, jedne dobro konsolidirane države iako je stanje dijametralno suprotno od toga. A kada smo već na samom izvješću pa vi kažete da je ono dobro strukturirano i da je detaljno i da nema što sabor putem svojih nadležnih tijela tražiti od tog izvješća više i tu griješite. Naime, uz ovo izvješće dostavljeno je i jedno izdvojeno mišljenje jednog člana nadzornog odbora koji jasno upozorava da u dijelu izvješća koji se odnosi na potrošnju sredstava za proizvodnju programa ne postoji, a na to se troši novac naših građana prikupljen javnim pristojbama, ne postoji nikakav podatak o tome na što je to potrošeno i koja je korisnost toga. Ne postoji podatak o utjecaju i statusu pojedinih informativnih i drugih djela koji su provedeni u 2022. godini u smislu jesu li tržišni učinci, gledanost i informacije bili takvi da su doista zadovoljili ono čemu bi HRT kao javni servis trebao služiti. Kada govorimo o investicijama, pobrojeno je za što su podignuti zajmovi i krediti koje je odobrila resorna ministrica ali nema nikakvih podataka zašto se baš odlučilo ući u te investicije i jesu li one rezultirale poboljšanjem rada HRT-a. Dakle, izvješće ima strukturne nedostatke, a čak i da je savršeno to ne znači da mi sa stanjem na HRT-u ili s time kakve su ovlasti programskog vijeća i nadzornog odbora trebamo biti zadovoljni. Upravo i jest uloga i sabora i njegovih radnih tijela da definiraju koje bi to iskorake u budućem razdoblju trebalo ostvariti pa da kroz zakonodavnu inicijativu stavi sve te zahtjeve u neku proceduru o kojoj će se onda vladajuća većina imati prilike očitovati. Ne znam zašto to kolegu Ivanovića toliko smeta. Hvala. Sljedeći će govoriti poštovani zastupnik Josip Borić. **Borić, kako je programsko vijeće HRT-a u rujnu '22. prihvatilo izvješće o radu i poslovanju javne radio-televizije za '21., a tada je glavni ravnatelj gospodin Robert Šveb istaknuo, citiram, vraćanje relevantnosti glavni cilj je HRT-a u idućem razdoblju. Citiram, naglasak je na kvalitetu programa koji više nije linearna televizija i radio već publiku moramo tražiti na svim platformama koje postoje. Najvažnija točka strategije je povratak relevantnosti u svim segmentima. Kada ljudi vide da je HRT relevantan, relevantna javna televizija opravdava svoju funkciju i javno financiranje, istaknuo je. Dakako uz zahtjev da se i poveća pretplata jer citiram, s ovakvom pristojbom ćemo imati problem s financiranjem. Što nam je time poručio da HRT je izgubio dotada relevantnost, a svi oni koji su glasali u saboru za izvješće u 2020., dakle glasali su za nerelevantan javni servis. Pa što je od te relevantnosti obilježilo javni servis u '22.? Tada je gospodin Šveb rekao, da citiram, interne snage za korištenje kapaciteta na što bolji i efikasniji način, a dovoljno je pogledati koji je odnos vanjske produkcije u programu i čuti te interne snage koji imaju i znanja i povijest i vještine proizvesti programe, ali je dakako jednostavnije a o pogodovanjima da i ne govorim, naručiti vanjske programe. Kad je riječ o internim kapacitetima i efikasnom načinu kako ističe svakako je strategija razvoja nasljedna. Valja podsjetiti da je Šveb nasljednik bivšega ravnatelja torbara Bačića koji izravnom pogodbom, tako i gospodin Šveb bez javnog natječaja dodijelio 9.475 milijuna kuna ili 1,25 milijuna eura svojoj bivšoj tvrtci Robago u posljednje 3 godine o čemu su kolege ovdje izdašnije govorili. Interne snage kako ih naziva su zaboravljene. Možda stoga što i on sam nije ta nova interna snaga hrvatske televizije jer je plan razvoja HRT prepisao, doslovno i to razvojne dokumente irske tv, nešto smo o tome već također danas čuli i vrlo bijedno opravdanje kako se eto kopiraju strategije i drugih televizija. Možda smo i taj vanjski onda program tj. možda smo mogli i ravnatelja kupiti ako smo prepisali razvojnu strategiju, možda bi nam to bilo ne samo jednostavnije nego i jeftinije, a ne to da smo ravnatelju plaćali i naknade koje mu ne pripadaju za što ga je doista kaznilo Povjerenstvo za sukob interesa, on se malo i nasmijao jer koristiti npr. naknadu za vlastiti automobil dok imate na raspolaganju 24 sata automobil pa i nije baš za nasmijati se. Dakako u izvješću o troškovima službenih putovanja mi ne možemo znati, stavku tamo imamo ne znam koja su službena putovanja ovdje bila u korist te interne produkcije, a koja su doista kao što sam već i u replici na početku rekla kako to i koliko je to bilo važno da težak i iscrpljujući posao pokrivanja Svjetskog prvenstva u Dohi su upravo na službeni put išli ljudi koji doista nisu imali što u tom trenutku raditi u Dohi i ne može se govoriti, u medijima se može pročitati, pa eto ravnatelj je inače već bivao u Dohi pa imamo je tamo kontakte je li pa se razgovaralo gledajući nogometnu utakmicu. Naravno dovoljno je pogledati tablice s emisijama i minutažama svi četiriju programa pa se s pravom zapitati kakvu je relevantnost program postigao te '22. i prisjetiti se da su početkom '23. u otvorenom pismu što su napisali profesionalni filmski djelatnici optužujući da HRT zaglupljuje publiku, vrijeđa gledatelje i podilazi im, ali ignorira zakon jer ne poštuje zakonsku obvezu HRT-a kao javne televizije zemlje članice EU. Kada pogledamo tablicu npr. na prvom je programu kultura, a imamo vrlo dobro što bi bila definicija da HRT ima zakonsku obavezu informiranja, obrazovanja, medijskog opismenjavanja i kulturnoga uzdizanja, dakle mi kulturu imamo zastupljenu sa 2.110 minuta ili 54 emisije, a npr. nešto što piše religija ne religijski sadržaj imamo pet puta više tj. 10.401 minuta 10.401 minuta ili 297 emisija. Na drugome programu imamo kulture čitavih 47 minuta tj. jednu emisiju, obrazovanje i znanost imamo 150 minuta ovdje stoji informiranje i obrazovanje, medijsko opismenjavanje, a za razliku od 51.228 sportskih minuta. Bit će da je drugi program samo sportski program. Dok na trećem koji inače se smatra kulturnim programom imamo 11.990 minuta u koje je uračunata i minutaža filmova jer imamo samo 268 emisija pa opet uspoređujem sa 297 onih religijskoga sadržaja. Dakle, relevantnost strategija HRT4 trebala bi biti u brizi za ravnomjernijom pokrivenosti vijesti iz cijele Hrvatske, pa vidi se to i u uključenosti, a pohvalio se ravnatelj da imamo osam regionalnih centara, ali doista je sramotno da centri kao što su Pula, Zadar ili Knin jedva da imaju 600-njak minuta programa godišnje, imaju zajedno manju minutažu i to 10 puta i to od programa za Hrvate izvan HR. Toliko o zastupljenosti regionalnoj zastupljenosti i interesu za ono što nam se dešava u Hrvatskoj. I na kraju još jednom ponavljam, HRT ima zakonsku obavezu informiranja, obrazovanja, medijskoj opismenjavanja, kulturnog uzdizanja, a ne podilaženja javnosti i pri tom ne treba biti trbuhozborac vlasti vladinih politika. Sljedeći će govoriti poštovani zastupnik Josip Borić. govorit ću vrlo kratko, ustvari ću uputiti jedan apel evo prema Hrvatskoj televiziji kao saborski zastupnik, maločas sam govorio u ime kluba i rekao ono što mislim i što je moj stav i kao člana Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, a i kao poznavatelj televizije jel i sam se ponešto u svom slobodnom životu bavim televizijom. Želim uputiti apel u ime svih onih vrijednih čuvara i čuvarica tradicijske kulture, baštine koji u svim dijelovima Hrvatske, a Hrvatska je budimo iskreni biser kada je u pitanju EU, kada je u pitanju narodna glazba, kada je u pitanju folklor i tradicija pa evo u ime svih tih vrijednih ljudi koji isto tako žele pokazati ono što znaju ono što su ih učile generacije prije njih i ono što žele ostaviti u ostavštinu svojoj djeci i unucima, a mislim da to i je sukus boravka u EU da upravo tu različitost koju 27 zemalja članica ima pokažu i artikuliraju upravo preko svojih javnih servisa. Pa vas molim evo i vas i naravno programsko vijeće i glavnu urednicu da u nekim od narednom terminu, vremenu koje je pred nama takva jedna emisija dobije svoje mjesto pod suncem koja će evo hrvatsku tradiciju i kulturu čuvati na najbolji mogući način, ustvari stvorit će taj institut izvrsnosti koji nam je bitan, jel ako želimo da se mlade cure i dečki bave folklorom, pjevanjem, sviranjem onda to moraju imati gdje pokazati. Danas je sijaset kojekakvih šoua u kojima se traže neke vještine, ali to je u biti nešto što je možda globalno za cijeli svijet, ajmo mi napraviti nešto što će biti naše, što će biti hrvatsko, pa evo u nekom vremenu ispred nas bi volio da takva jedna forma dobije svoje mjesto

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Poštovani ravnatelju. Ovo je moja prva rasprava pa ću se osvrnut i malo šire od ovoga jer slušajući sve ovih nekoliko dana imao sam osjećaj da su izbori završili, ali ne možemo izbjeći to da su i drugi u toku. Tako da imamo one koji su u dvostrukim kandidaturama nije im dosta Sabor i ova plaća oće oni i veće plaće tako da razumijemo i njih i njihovu potrebu, ali to opet ne znači da izbori koji su bili za parlament nisu završili, da je narod rekao svoje i da nakon što izgubiš izbore vrijeme je da onu svoju srdžbu, gnjev, bijes izbaciš iz sebe da valjda odrediš neki drugi smjere svog djelovanja i da onda pokušaš drugačije funkcionirati u ovoj sabornici, pogotovo oni koji su već ovdje i duže vrijeme čemu svjedočimo kao da se ništa nije dogodilo. Ovi koji su izgubili kažu da su pobijedili, mi koji smo pobijedili kažemo da smo pobijedili i ispada da su svi pobijedili. Čuo sam i čitam nedavno jednog analitičara lijevog koji kaže da je sramota, **Reiner, Željko (HDZ)** Nemate vi šta umjesto mene, kad dobijete na izborima postanete potpredsjednica ili predsjednica Parlamenta onda možete, a nećete mjesto mene voditi sjednicu. …/Upadica se ne razumije./… Tako je nisam niti vama govorio kad ste svašta govorili, ne vidim razloga zašto bi bilo koga drugoga korigirao. U Zagrebačkoj skupštini ne vrijede ova pravila koja su vama dali tamo može kako oni hoće tako da znamo mi sve neka oni dobacuju. Pa se opet vraćam iako mi je sad pobjegla misao, i došli smo do toga da su svi pobijedili i kaže jedan analitičar da je sramota da ovaj narod neće da glasa za oporbu … neće da glasa i što sad, što da sad napravimo … a a mediji upravo mediji su dali toliki suport oporbi u ove tri, ajmo reć četri godine da nekako do te vlasti dođu. Ja nisam vidio tog razdoblja, a dosta sam dugo u politici koliko u ove četiri godine pogotovo komercijalni … HRT pa tamo su bili nad zastupljeni s obzirom na ono što su predstavljali ovdje u sabornici kao oporbeni političari, imamo podatke o tome. I kad mi pokažete da je netko bio 183 puta od strane oporbenih zastupnika ili zastupnica na HRT-u oni kažu da ovi koji su bili 120 kad govorimo o vladajućima da je nas bilo više nego njih. I s takvim lažima se moramo boriti. Kad ne ide ni to što je sljedeće? Cenzura. Imali smo i tematske sjednice, ne ide, nema presuda za cenzuru kažu da ih nema, objašnjavamo, pokušavamo ne ide. Zašto? Jel je sve bilo spremno da se desi ono što nam se desilo 2012.g.. Imali smo dobar Zakon o HRT-u, došo je SDP, rekao Savez za Europu ništa više ušli smo tj. potpisat ćemo mijenjan Zakon o HRT-u i to na način da ravnatelj više ne bira se onako kako je bilo predviđeno, bira ga većina u Hrvatskom saboru. I što imamo danas konstataciju jedne zastupnice, evo sad ću je reći, znači spriječili smo protuposlovnički izbor Roberta Šveba za glavnog ravnatelja HRT-a. Čovjek sjedi ispred vas Jel' moguće da netko izgovori da je netko spriječio da netko bude ravnatelj, a ravnatelj sjedi ispred vas? Što su spriječili? Sramotili su se ovdje na ovoj govornici, sramotili, zauzeli i ne dozvolili raspravu temeljem vlastitih nekakvih priča o ne znam čemu i nastavljaju dalje i nastavljaju dalje. Zašto? Jer su oni jedini pravi borci protiv svega što je loše. Jedino on, svi mi smo vrlo ne znam loši, loši toliko da kad čujete njihovo mišljenje o HRT-u, a ja isto odem na tu televiziju i gledate da i ti zastupnici i zastupnici dolaze. Vode oni sa sobom i svoje stručnjake, PR stručnjake lijepo dođu, govore, predstavljaju svoje politike i kaže jedna zastupnica na HRT-u kao u Sjevernoj Koreiji. Pa druga kaže to je HDZ-ov stroj ili kuća HDZ-a. Pa je to onda HDZ-ova partijska televizija. Svi tamo, kažem više njih nego nas ikada. Ali sve je naše. Onda je bilo grešaka tko je koga ovdje posmjenjivao davne 2012. i trinaeste. Nije bio ni gospodin Radman. Bio je to jedan drugi novinar koji je počistio, a onda je došao onaj koji je trebao doći da zavlada sa E tada je bila priča biti u oporbi pa da vidiš kad ćeš vidjeti HRT? Nikad, nema šanse da dođeš do HRT-a. Ukinuli sve emisije. Otvoreno nije postojalo, nestalo u jednom trenutku. Tko je išao? Ministri jedan na jedna u Dnevniku pa se razgovaralo. Ali to zaboravljamo. Zašto? Jer nam je u interesu. I kad im kažemo ne možete tri puta ponavljati iste postupke i očekivati drugačiji rezultat. Opet su u istom modelu. Ja ih promatram već tri dana. Nema drugog smjera. Možda kod nekih zastupnika još koji se ne snalaze, ali ovaj već ima isti model. Pa gdje ćete s tim? Pa narod vam je rekao da to ni 2020. neće proći, nije vam prošao ni 2024. Što očekujete? Te vaše priče? Jer jednostavno postavlja se pitanje zar zaista ništa ne vrijedi na tom HRT-u? Ništa ne gledamo? Pa ja gledam. I nedjeljom gledam ne znam „More“, „Nedjeljom u 2“. Evo recimo jedna emisija di ja nisam vidio zastupnika ili nekog političara vladajuće koalicije dugo, dugo vremena, pa čak i godina prođe da ne dođe. Kaže urednik neće nitko da dolazi. Ne znam, o.k. Ali ovih oporbenih, pa ima ih koliko god hoćeš, svake nedjelje je netko tamo. Ali Sjeverna Koreja. Kaže ravnatelj ja ne upravljam s time, urednici rade program, urednici vode IMS. Ne, vi ste krivi. U redu, možemo mi to prihvaćati, ali te rasprave ne vode ničemu. Budimo objektivni i recimo što želimo. Ako je financijski problem onda moramo početi razmišljati što sa tim javnim servisom u budućnosti, jer vidimo da svi troškovi rastu, da su pretplate iste i da moramo pronalazit način. I to je naš zadatak vladajućih. Vi ćete to ocjenjivati iz oporbe vjerojatno, ne. Ja neću čitati ovdje što mi pišu neki novinari kao što neki čitaju iz oporbe, ali imamo problem. I ravnatelj ga je na neki način naznačio ako smo ga dobro slušali. Što se tiče ovih drugih laži, da jedan zastupnik kaže da nije uopće bio na televiziji, da je zabranjeno jer je došla neka druga stranka. Laž! Otvoreno laže na razini percepcije da je to tako. I mi smo ti koji u to moramo povjerovati, svi. I krenuli su oni žestoko. Ništa se nije promijenilo. Promijenilo se da je ovo ipak većina kojoj građani su dali povjerenje, a onaj tko je ljut ima pravo da se ljuti ne može se rasprava o radu HRT-a pretvoriti u raspravu o uređivačkoj politici pogotovo IMS-a, a to je to svaki put. Nema dalje, jednostavno nema dalje. Zašto? Jer bi svi oni to uređivali na svoj način kao što su to radili od 2012. do 2015. kada je bila demokracija, velika demokracija je bila i vladala je tamo na tom HRT-u. Sabina zna da nije bila, eto, pa zna i ona se s time slagala. Ali sad joj sve smeta. Zato kad gledamo ovu priču imamo problem, vidljivo je da se pojavio prvi puta znači minus u poslovanju. Ne znam što će biti sa 2023. Vjerujem da su ta izvješća već pri kraju, sad je sredina godine. Mi smo ovo na vrijeme raspravili, ali bilo je puno i zakona i svega ostaloga što smo riješili do raspuštanja saziva i ovo je došlo sada kao točka koju možemo raspraviti. Mislim da sve ove kvalifikacije su ružne prema HRT-u. Zaista postoje trenuci, ali i statistika koja govori o gledanosti i o središnjem dnevniku i o ne znam Eurosongu i o Voiceu ili ne znam svi smo se u nekim trenucima divili nekim ljudima koje je promovirao HRT i sve je bilo u redu. Svi ostali koji nemaju nikakve obveze, hajmo reći komercijalni mediji imaju svoj način rada i nemamo se mi tu što uspoređivati previše. Ako je središnji Dnevnik jedina priča, ja ponovno postavljam pitanje gdje je problem kad na svim medijima praktički svaki, tj. u središnjim Dnevnicima uvijek su iste teme na različiti način prikazane više-manje. Pa nema druga televizija neku ekskluzivu veliku u odnosu na bilo koju drugu koju prati ne znam HRT. E tamo je sve u redu. Zašto? Jer tamo sjede po cijele dane očito, ne? I sve je u redu. Pa to je, ali optužiti ne znam bilo koga da se događaju ovakve situacije je naš odnos prema nečemu što zovemo javni servis i dajemo si to pravo zato jer plaćamo pretplatu. U redu, tražimo bolji proizvod, tražimo ravnatelja bolji proizvod. I ja bih tražio i više sporta i više. Evo prvi put imamo HNL barem jedanput tjedno nedjeljom, u redu. Do sad ga nije bilo. Možemo ići dalje, možemo, možda možemo, sve je pitanje određenih odnosa i financija. Plaće. Pa ja vjerujem da želimo svi da imamo veće plaće. Pa temeljna priča ove Vlade sadašnje idemo prema još većim plaćama, prema većim mirovinama. Zašto bi vi ostali izdvojeni? Kakav je doprinos ne znam grada Zagreba recimo i na toj visini plaća ili bilo čega drugoga. Znači možemo se, ali ako je ovo smjer oporbe prihvaćamo, možemo još slijedeće 4 godine ali rezultat će vam bit isti. Znači ajmo gledat argumentirano što radimo jer

Hvala. Mikrofon, je, ok. Hvala. Predsjedavajući ne znam da li ste ulovili ali kolega Borić je prekršio čl. 238 jer je govorio o temi koja nije predmet rasprave prve dvije minute naime on je govorio ako sam ga ja dobro razumio o premijeru Plenkoviću koji nije zadovoljan svojom plaćom i zato je primoren se kandidirat na listi za europske izbore. U tom smjeru je nekako išao govor, što veze nema sa temom koja je sada pa molim da mu date stegovnu mjeru. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Ja sam ulovio da niste rekli na osnovi kog članka dajete povredu Poslovniku. Ne niste rekli, vi ste rekli članak na koji se on nije pozivao. Za sada imate jednu opomenu, a sada izvolite. Čekaj, čekaj, čekaj, čekaj, čekaj ima drugih prije vas. On nije rekao na što se poziva. Gospođa Ahmetović izvolite. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepo. Čl. 238. obmanjivanje javnosti. Kolega Borić je utvrdio da je izbor ravnatelja bio zakonit međutim sam kolega Bošnjaković na čelu Odbora za Ustav, politički sustav i Poslovnik Hrvatskog sabora, koji je organski zakon ako govorimo o Ustavu je utvrdio da je imenovanje ravnatelja HRT-a bilo protuzakonito odnosno protiv Poslovnika i da zahvaljujući oporbi mi smo vas natjerali da poštujete proceduru i da ga zakonito, ako ga već postavljate …/Upadica Radin: Hvala./… i instalirate, neka bude zakonito.

stenograma. Hoćete, hoćemo tako. Ne, ne moramo. Onda imate drugu opomenu. Hvala. Gospođa Urša Raukar Gamulin replika. mene, mene bi da se vratimo ipak na temu, a to je izvješće HRT-a za uz naravno izvješće Nadzornog odbora u kojem isto tako možemo naći da je za ugovor između Vlade RH i HRT-a na Nadzornom odboru bila prikazana tablica financiranja bez gubitaka, a na Vladu i takav ugovor je izglasan i odobren od Nadzornog odbora, a na Vladu je došao ugovor sa tablicom u kojoj je financiranje sa gubitkom, što je protuzakonito, protivno zakonu HRT-a. Pa evo mene zanima kolega Borić da mi prokomentirate tu situaciju gdje ravnatelj Šveb mijenja tablice od Nadzornog odbora do Vlade. Da li je to legalno, da li je to transparentno poslovanje i da li to ukazuje, da li se vi recimo da, da li se vi slažete s takvim načinom poslovanja? Zahvaljujem. Josip (HDZ)** Hvala lijepa kolegice. Ne znam za tu situaciju, ne znam da li je ravnatelj se o tome danas očitovao kroz raspravu, mislim da to nisam čuo. Ako je sigurno da to onda nije u redu, ne znam zbog čega bi se to desilo. Ako je nešto Nadzorni odbor napravio i dostavio da se dostavi Vladi nema tu onda što drugo netko radit. Ali ja to ne znam, to su vaše informacije. Ali znam da je grad Zagreb loše prošao kroz jedan program, a to je obećanje da će izgraditi Vodoopskrbu i odvodnju u gradu Zagrebu 320 milijuna eura. To je bilo veliko jedno obećanje, šta se desilo. Niste došli ni do vrata što bi se reklo. Jednostavno sve ste pogriješili. Činite štetu ovom gradu, počnite radit bolje. Hvala lijepa. Gospođa Raukar Gamulin, izvolite, povreda Poslovnika. pa i vrijeđanje zastupnika. Uvaženi kolega Borić ta informacija o zamjeni tablica nije iz moje glave niti je od nekud. Ta je iz izvješća Nadzornog odbora, a to izvješće možete naći na web stranicama sabora.

Gospođa Raukar Gamulin, meni je žao ali bila je replika. Bila je replika mislim, ja moram dat opomenu. Ja dajem samo formalne opomene znate, ja uopće ne govorim o sadržaju. Gospođa Glasovac replika. Kolega Borić, vi uopće niste pročitali ovo izvješće za 2022. godinu nego ste imali eto tako jedan slobodni inspirativni govor u obrani časti HRT-a. Prvo ja Prvo ja bih tu napravila veliku razliku između Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Hrvatski radio još uvijek njeguje duh profesionalizma, a za HRT imamo pravo ovdje pitati za HTV, što se događa s novcem kojeg plaćaju porezni obveznici i jesu li građani tim novcem informirani ili indoktrinirani. Kada kažem indoktrinirani onda to znači da ne idete samo u one emisije koje ne želite ali zato u Dobro jutro Hrvatska, gdje utjecaj ima mama Milić tamo se redovito izmjenjuju, izmjenjuju HDZ-ovi ministri. Ministar Piletić u predizbornim sučeljavanjima unaprijed dobiva pitanja od glavne urednice IMS-a.

početku svog izlaganja da uvaženi zastupnik Borić nije pročitao izvješće. Ja garantiram da ga je pročitao 2 puta jer je predsjednik Odbor za informatizaciju, informiranje i medije i to smo mi raspravili još u srpnju prošle godine i pročitao ga je sad i skupa smo ga čitali, prema tome, mislim da je apsolutno netočno. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. I da ga je pročitao triput, to je replika … .../Upadica:

Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Povrijeđen je čl. 238, kolegica Glasovac je povrijedila i evo, ovim putem je molim da ne vrijeđa ljude koji se ne nalaze u ovoj sabornici i koji vam ne mogu odgovoriti, da ih ne nazivate mama Milić, svi imaju svoje ime i prezime i puno puta smo raspravljali o tome da nije lijepo kad ovdje komentiramo ljude koji su izvan sabornice i koji vam sada ne mogu na to odgovoriti, molim vas da to poštujete. Ja na to ne mogu utjecati, ali moram reći da je bila replika pa ide opomena. Ali ovaj, g. Krstulović Opara, ne, odgovor na repliku, pardon, prvo, (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, čim vi sjednete tu, a ja imam pojedinačnu raspravu, nastane u ovom sabornici mali… .../Upadica: Niste mogli govoriti prije nego što sam došao?/... Nisu ništa naučili, nisu skloni prihvatiti određene kritike koje dajemo prema njima i pogotovo argumente istima. To onda već izaziva velike reakcije, tako da, moramo se popraviti i ja i vi, ali želim govoriti kolegici Glasovac, što se tiče vaše izjave da je HRT kriv zašto ste vi izgubili ove izbore, to ne može stajati. Em je na, ministar imao naručena pitanja, em je u Dobro jutro došao netko tko nije smio, em, opet uređivačka politika. Sve su krojili, a kaže da su sve krojili, svi mediji su bili za oporbu, i kad taj kritičar, analitičar utvrdi da narod ne želi glasati za oporbu, ne, da je to čudno u ovoj državi, imamo ovu situaciju. Da sada HRT postane kriv što je, eto,

Hvala g. potpredsjedniče. Bivša potpredsjednica Sabora, gđa Glasovac je bila upozorena od moje kolegice da se ne bavi nepristojnim i krivim prozivanjem ljudi. Gđa potpredsjednica Sabora bivša bi trebala voditi računa o dignitetu i raspravi i razini rasprave u ovoj kući. Maloprije je mome kolegi kazala da on uopće nije pročitao ovo Izvješće, što je to nego omalovažavanje zastupnika? To je omalovažavanje zastupnika. Čovjek je ni manje ni više nego predsjednik Odbora za informiranje, vi ga optužite da to nije niti pročitao i ja sada g. predsjednika pitam, da još jedan put ponovi ono što ja, vas jako boli, ali radi javnosti. Molim vas, kažite, koliki je postotak

Ja ću glasati za kolegicu Glasovac jer je ona ponovno kandidat za potpredsjednicu HS-a, mi smo široki u tome i ne zamjeramo im kad budu jer ovakvi loši u kažem, u izričaju prema svojim kolegama ovdje iako to možda i ne bi s obzirom na funkciju koju će dobit trebali činiti. Podatke smo dobili na traženje odbora, a ti podaci kažu da je oporba zauzela nam prostor u MS-u, kad govorimo o emisijama Poligraf, U mreži Prvoga, Otvoreno, dvije trećine oporba, jedna trećina vladajući. To nikada nije bilo na HRT-u. Znači i često i mi sami koji odlazimo u te emisije, vidimo da smo sami protiv jednog, dva, tri, itd. Kad vas je više, imate više vremena, imate više minuta i govoriti o diktaturama, govoriti o cenzurama, o tome da njihova mišljenja je netko preoblikovao i da nisu došli do građana je očita laž i to pokušavaju servirati kao dio nekakve priče i nas da se mi o tome brinemo. Ne brinemo se, postoji ravnatelj, postoje urednici i oni rade svoj posao onako kako im je naloženo. Ja moram reći, gđa Glasovac će bit, ako će biti potpredsjednica u kvoti oporbe, pa onda ja mislim da se tu nema što reći, mislim ovaj, oprostite, ali tu postoje neka pravila u Saboru, je li? Gđa Juričev-Martinčev, replika. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, kolega Borić, kolega Bosanac i kolegica Ahmetović iako su imali mogućnost vama replicirati, oni su podigli palicu povredu Poslovnika upravo zato da izbjegnu mogućnost da im vi odgovorite na repliku. Čini li vam se da u biti su se bojali da bi te vi još jednom mogli potvrditi stvarno stanje, reći ono što je istina

Hvala lijepa. 238, omalovažavanje zastupnika i organskog zakona Poslovnika HS-a koji predviđa povredu Poslovnika kao legitiman instrument kada se želi ukazit da, ukazat na to da zastupnik obmanjuje javnost. Dakle u replici se ne ukazuje na to nego se postavlja pitanje o dijelu teme o kojem je kolega pričao, da se možda nešto razjasni. Eto, ja sam poštivala organski zakon, možda da i vi počnete. Hvala lijepa na taj prosvjetiteljski istup, ali bio je replika. Povreda Poslovnika. Gospođa, odgovor na repliku. Hvala lijepo kolegice Juričev. Činjenica je da poraz uvijek boli. Ali smo dali i rješenja, ako su me slušali kako se riješiti tih teških stvari znači tu završavam, neću više o tome, samo ću ponoviti još neke izjave jer su, kampanja je bila nedavno, kolegica Orešković je rekla da u oporbi ne želi biti ako nije na vlasti, ne želiš biti u oporbi očito je put negdje slijedeći, ne znam, ali ona ovdje s nama više ne želi biti, tako je iz intervjua ispalo, ne. Kolege iz Možemo! su rekli ako HDZ dođe na vlast mi svi izlazimo iz države Evo ih svi sjede ovdje. Zašto? Jer je ovdje u redu sjediti i iznositi svoje stavove za koje si dobio mandat građana i sve u redu. Tih teških izjava smo se naslušali i zato kažemo da su izbori završili. Ajmo sada lijepo svi onako argumentirano, onako kako treba, ne vrijeđati se, slušati što se govori i govoriti onako kako mislimo da treba za naše građane, u korist njih, ali nemojmo vrijeđati institucije, ljude i izmišljati određene događaje da bi bili aktualni jer smo to već prošli dva puta i dva puta ste završili u oporbi zbog Gđa. Borić, ja vam moram reć, to je moj stil vođenja, moj stil vođenja je da ja ne ulazim u sadržaj ako ne vrijeđa nekoga. da ja hvatam svakoga koji ide izvan tema u ovom saboru to bi bio je… ja bi radio samo to. Zato se ja bavim formalnim stvarima ako dobro razmislite otkrit ćete da je bolje tako nego nekoga stalno prekidati izvan teme, izvan teme, izvan teme kad kaže nešto što doista je izvan teme. To je moj stil vođenja, imate ga pravo kritizirati, ali ja mislim da on je manje štetan nego, nego prekidanje svakog razgovora. Gospodin Andro Krstulović Opara povreda Poslovnika. Gospodine potpredsjedniče, 238. u vezi sa čl. 236., vi ste prekršili Poslovnik jer gđi. Borić niste dali opomenu zbog njezinog konstantnog ometanja rada i govora mojih kolega, upada u riječ, prekida i javlja se iz kluba, 236., 238., dajte joj opomenu. **Radin, morat ću dat vama jer ne samo što je bilo izvan teme, ne samo što svi, ne samo što dobacivanja, ako bi dao svakomu koji dobacuje s jedne do druge strane također bi se bavio samo s time, opro…

Idemo na pojedinačne rasprave, gđa. Ikić Baniček. **Ikić-Baniček, Kristina (SDP)** Hvala predsjedniče. Dobili smo striktnu uputu od HDZ-ovih saborskih zastupnika da ne može rasprava o HRT-u se svesti na raspravu o uređivačkoj politici nakon čega su oni krenuli raspravljati po 5 minuta o tome da na HRT-u nedostaje folklora i HNL-a, ali evo ja ću se pokušati koncentrirati ne na uređivačku politiku nego na brojke. Ovo izvješće o radu i poslovanju ne zadovoljava standarde koji se očekuju od uglednih europskih javnih radiotelevizija. To je dakle citat iz ovog izvješća koji je pred nama. Poražavajuća činjenica je što je to izrekao jedan član nadzornog odbora koji dakle duboko u problematici ima bolji uvid nego mi kroz ovo izvješće koje dolazi puno prekasno i onda se zapravo pitate da li je zaista kvaliteta ovog izvješća kako je saborski zastupnik HDZ-a rekao to što je kraće u odnosu na ono iz 2021., a ja se nekako mislim da nije kraće možda bi ipak dobili neke informacije koje su od javnog interesa. Na pitanje ravnatelju u raspravi o 2782 zaposlenih i o uzimanju studenata preko privatne tvrtke po cijeni 175% većoj od tržišne on odgovara da im studenti trebaju. Moje pitanje nije dakle bilo da li vam trebaju studenti, da li imate manjak radne snage, da li trebate možda 4500 zaposlenika, moje pitanje je bilo zašto ste tvrtki Croatel plaćali 175% veću cijenu nego da ste vi sami uzeli te studente? Na pitanje o tome zašto je isplatio Croatelu nezakonito izravnom pogodbom preko milijun eura, on se pravda da eto platio je kaznu, pa je onda to onda valjda sve u redu, negdje zamrčite milijun eura, platite kaznu i onda je sve u redu. Nadzorni odbor vam kaže počnite postupati prema zakonu, postupite prema nalazu interne revizije, vi kažete ne mogu, ne stignem i potpišete ponovno okvirni sporazum znajući u tom trenutku potpisivanja da je on nezakonit. Sve ove priče o režimskom mediju, o cenzuri, o povijesnom revizionizmu naravno i vi i ja znate da su istina. Ja sam to na svojoj koži osjetila na teži način kada nam je prvo u gradu Sisku ukinuto dakle uopće Studij HRT-a, a iza toga dakle npr. jedan, jedan simpatični događaj 2018.g. kada smo sagradili Ledenu dvoranu Zibel koja je i dalje jedina ledena dvorana u RH i kada je bilo natjecanje hokejaško EBEL u toj ledenoj dvorani naravno HRT nije mogao zaobići tako veliki sportski događaj i onda mi kamerman HRT-a dolazi, ispričava mi se da evo dobio je od urednika uputu da nikako ja ne smijem biti u kadru, ali on se nada da ću ja to razumjeti. To je dakle ta, ta javna televizija, taj javni servis koji nam svima jednako raspodjeljuje javni kolač i medijsku zastupljenost, a svi dakle znamo da nije istina. Rekli ste predsjedniče sabora da ne znate ko je mama Milić, pa evo da se osvrnemo i na taj dio s obzirom da je kolega s HRT-a re… iz toliko je nahvalio HRT da sam zaista pomislila da možda i radi na tom HRT-u, možda je on u ovoj brojci 2782, vjerujem da ravnatelj ni ne zna kolko ima zaposlenih, kada je rekao da ne, nije, HDZ ne kontrolira HRT. U ovom izvješću za 2022. imate jednu simpatičnu tablicu o tome koliko su vanjske firme radile za HRT i koja je to bila produkcija i onda imate jednu malu firmicu koja se zove Kombinat produkcija koja je u 2022. od HRT-a tisuća i 605 kuna, dakle to vam je 3 miliona razloga zašto je tvrtka Gorana Milića Kombinat produkcija radila za HRT, to vam je 3 miliona zašto je supruga tog Gorana Milića, Ana Milić ta mama Milić za koju vi ne znate tko je urednica na HRT-u i zašto evo slučajno njihov sin Marko je glasnogovornik Vlade RH. Sigurno nema nikakve veze i sigurno ne ukazuje na nekakve koruptivne radnje i na nekakvu povezanost sa HDZ-om. Nismo mogli danas od ravnatelja dobiti ni jedan relevantan podatak zašto je nezakonito poslovalo se, zašto se zaobilazi javna nabava. Nismo dobili informaciju relevantnu kako je trošen javni novac koji dakle svi izdvajamo svaki mjesec tih 10 10 eura za tu famoznu pretplatu, koji su rezultati trošenja tog javnog novca i da li uopće postoji šansa da se HRT približi ako ne već postigne standardima jedne europske javne televizije. Sada će naravno vjerojatno kolega iz HDZ-a ponovno reći da smo mi loši gubitnici, međutim brojke od 1 milion eura isplaćeno nezakonito izravnom pogodbom, brojke od 7,5 miliona kuna za usluge koje nisu uopće bile ugovorene, a HRT ih je platio tvrtki Croatel, brojke od 230% skupljim vanjskim suradnicima koje HRT uzima, brojka od 90% ugovora koji su dani izravnom pogodbom kao i o satnici, dakle ljudi su naime pisali da su nešto radili, a onda kad je revizija malo zagrebala ispod površine vidjelo se da nisu ništa radili i da nisu mogli u isto vrijeme raditi na četiri emisije baš u tom istom trenutku. Međutim, HRT je i to sve uredno platio nota bene sa našim novcem. Dakle, što god vi kažete i sve vaše floskule, brojke u nalazu interne revizije, a i brojke u ovom poražavajućem izvješću za 2022. vas demantiraju samo ako se potrudite pročitati ih. Hvala lijepa, ali nije grijeh je li ne znati ovaj dobro, ja doista nisam znao, a možda da kažete ime i prezime možda bi poslije išao provjeriti jel da, ali međutim čujte ima toliko mama na svijetu. Gospođa Orešković, izvolite. Javila sam se za ovu repliku kako bi najavila da tijekom ovog saziva, a i mandata neću uputiti niti jednu repliku nekim zastupnicima iz redova HDZ-a. Borić je definitivno među njima, razlog je taj što je s ove opozicijske strane ušlo puno novih osoba, puno novih zastupnika i zastupnica koji su u ovim prvim danima pokazali da su puno pripremljeniji za rasprave, da su sadržajni u svojim izlaganjima, pa želim da se taj kontrast ove i ove strane puno više vidi i ne želim Boriću i njemu sličnima dati priliku za jednu jedinu minutu više njegovih ispraznih govora nego što je to ono krajnje nužno koliko mi jadni to moramo trpiti. A što se tiče izbora za Europski parlament neću HDZ-ovcima nabijati na nos to što je Andrej Plenković prvi na njihovoj listi pa on može, a mi drugi ne, nego ću reći da je moj motiv zašto sam na listi SDP-a taj što nam doista treba podrška i pomoć EU u borbi protiv korupcije jer nažalost naše institucije više ne mogu ono što su nekad mogle … …/Upadica Furio Radin: replika na, na vas. Izvolite. Ja sam više nekako iz tog iščitavanja i komentara zastupnika shvatila da je on možda malo ljubomoran jer nije na listi za Europski parlament, ali evo vidim da vrijedno ovaj tuče satnicu u saboru i doći će valjda i na njega neki red da gleda i da se bori za veću satnicu HNL-a na HRT-u kroz svoj rad i u Europskom parlamentu. Hvala vam Koliko to kolega Ivanović shvaća ozbiljno HRT pa je predložio da se novi zastupnici trebaju javit da se malo istreniraju. Ne znam da li HRT za trening ili što? A ovo što kolegice nisu iznijele relevantne brojke koje su po vama ovdje, kako ste rekli impozantne, pa ne znam da li ste čuli da su kolegice između ostalog spominjale 700 tisuća eura ravnateljevoj bivšoj firmi u izravnoj pogodbi. Da li to nisu impozantne brojke ili sve one koje je spominjala kolegica Ahmetović i kolegica Dalija Orešković? Samo toliko. **Radin, Furio Slažem se kolega apsolutno, najbolje oružje jesu brojke, a što je najsmješnije brojke su nam dali u ovom izvješću s kojim se tako jako pa ako se ponose da su ocu glasnogovornika Vlade isplatiti u 2022. 3 miliona 144 tisuće 605 kuna onda zaista ne znam s čime trebaju biti ponosni. replika. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Baniček mislim da ste na mene mislili cijelo vrijeme, ali mogli ste izgovoriti nije uopće problem. Navikli smo mi ovdje na sve, pa i na kolegicu Orešković koja meni neće dati ni jednu repliku jer očito da to što se događalo u prethodnom mandatu nije dobro za nju. Ali ja ovdje čitam jedan naslov novina HTV-a kojim je zabranjen ulaz u Gradsku vijećnicu dobio sudski spor protiv gradonačelnice Siska. Evo to je odnos nekoga prema izvršnoj vlasti prema HRT, novinarstvu, medijima, to je to neovisno novinarstvo ili podrška svim medijima, neovisnosti institucija itd. O tome pričamo, ja nemam takvih problema, da ne govorim o nekim drugim institucijama. I sad se moramo ovdje uspoređivat, možemo se i vrijeđat na ovaj način tko vrijedno sjedi, tko neće sjediti itd., ja sjedim ovdje, imam svoj razlog zašto to radim i mislim da ovo što smo najavili na početku da ide u krivom smjeru može se i nastaviti

kolega Borić, čini mi se, ne da ne mislim o vama sada, nego ne mislim o vama nikada, kao ni općenito o HDZ-u, a o nepravomoćnim presudama koje su navodno donesene, ne biste trebali pričati kao član pravomoćno osuđene

Ha ne znam, da vas nismo pratili medijski, da nismo gledali vaše poteze kako vi korekspondirate sa pravnim institucijama ove države, rekao bi, pa žena dobro govori, nije loša. Ali, jeste Ali, jeste vi svjesni uopće da vi nas ovdje prozivate da smo mi nekakva zločinačka organizacija, da smo mi nekakvi kriminalci, lopovi, ne znam što? vi ne surađujete s institucijama ove države. Ne date im papire, ne date im, tjerate novinare sa svojih press konferencija, kao i uvažena zastupnica Puljak. I vi nama ovdje docirate o pravdi i poštenju, o tome kako mi trebamo govorit, pa o .../nerazumljivo/... folklor je sastavni dio hrvatske države, to je naš identitet, zaglavni kamen i vi ćete nas tu omalovažavati na način da mi govorimo o HNL-u i o folkloru … .../Upadica: Hvala, hvala./... a vi ste kao kvantni fizičar i sve znate o televiziji. Izuzetno mi je drago što me pratite, to je pravo osvježenje da imate neku zanimaciju u životu. Nisam vam zamjerila što ste govorili o folkloru nego sam zamjerila što ste prvo rekli da ne možemo raspravljati o uređivačkoj politici, a zapravo ste upravo vi to i radili. Dakle sami s tebe, sami sebe ste demantirali, možda da počnete zapisivati prije nego što izgovorite pa ćete možda malo bolje moći pratiti što govorite. **Radin, Furio (Nezavisni)** Idemo dalje s raspravama, gđa Ivana Marković. Da. ćemo sve, … .../Upadica: Izvolite./... ima vremena. Pa evo, samo u uvodu bih voljela kazati kolegama sa druge strane sabornice da je nama posebnu čast i zadovoljstvo kad nas netko iz HDZ-a prati i kad prati rad jer to onda znači da nas se bojite. A što se tiče rasprave, nije nimalo ugodno ni lijepo ovaj, pričati na kraju, budući da je puno toga već rečeno u samom, u samim raspravama koje su bile i većim dijelom ću se ponavljati, ali zato ću u uvodu kazati da veći dio toga što je kazano, da se ja s tim mogu složiti, mogli smo čuti da je HRT zarobljena institucija pod političkim utjecajem vladajuće stranke, netko je kazao da je HRT kuća HDZ-a, problematiziralo se o malim plaćama, tužbama prema novinarima i činjenici da unutar HRT-a nema istraživačkog novinarstva, znači to su sve neke stvari s kojim se mogu složit pa se tu neću ponavljati. S obzirom da je institucija menadžmenta HRT-a kao takva zarobljena, ja bih problematizirala ovaj drugi segment, malo, a to je namjere koja vladajuća koalicija već iskazuje, pogotovo DP, a nešto što je i premijer radio u prethodnom sazivu, a to je smanjenje stanje slobode medija i ugrožavanje položaja novinara u društvu. Mi smo kroz svibanj ove godine imali nove podatke o slobodi medija gdje je Hrvatska pala sa 43. na 48. mjesto gdje je jasno navedeno da hrvatska Vlada ne štiti novinare od progona, ne štiti prvenstveno od SLAP tužbi koje su veliki problem, ne štiti novinare od zastrašivanja, zlostavljanja i baš suprotno, bili smo više puta svjedoci da upravo Vlada i pogotovo premijer su ti koji su prijetili slobodi medija, koji su objašnjavali medijima šta trebaju i na kakav način a vidjeli smo i proteklom, u proteklom vremenu, da su predstavnici DP-a počeli objašnjavati kako bi novinari trebali pisati u smislu interesa države RH, a naravno, to je ono što oni misle da je interes. Šta se tiče SLAP tužbi koje imaju novinari, brojka je strašna, to je 946 tužbi protiv urednika i novinara i mislim da je to nešto što je zaista zabrinjavajuće u današnjem vremenu i da je to ono šta narušava slobodu ovaj govora i slobodu novinarstva u našoj državi, a tako je, vjerujem i u ostatku Europe. to nije teško za povjerovati kad sam premijer Plenković u novinarskim krugovima poznat kao AP koji je progurao zakon lex AP koji zajedno je sa svojom vladom, kao što sam rekla, prijetnja slobodi medija, pa ja bih se tu samo željela podsjetiti sa par rečenica, što je premijer izgovorio i što je prijetio medijima u proteklom periodu, pa tako, novinarki, gđi Dori Kršul, nakon njezina otkrića u Ministarstvu kulture i medija i Geodetskog fakulteta je poručio da njeno pisanje, odnosno istraživanje politički motivirano, da to nije novinarstvo, nego plod ilegalnih radnji, a znamo kakav je epilog cijele te situacije i o tome se danas razgovaralo u prvoj točci današnjeg Sabora, današnjeg dnevnog reda i da su rezultirali znači uhićenjem bliske suradnice ministarstva. Također nezavisne medije je nazvao osovinom zla, a epilog svega toga je kad su inicijali premijera sad poznatog pod AP izašli u medije da se brzo pristupilo izmjenama Kaznenog zakona i donošenje tog zakona i imenovanjem Ivana Turudića kao glavnog državnog odvjetnika koji bi sutra progonio, znači preko lex AP-a i preko Državnog odvjetništva one novinare koji su se ogriješili za neki javni interes ili su po mišljenju ili suda ili Državnog odvjetništva kazali nešto što nisu smjeli, a sve je to bilo upakirano sa izmjenom Kaznenog zakona uz femicid i na takav način se sakrio iza žena. Mi smo došli do trenutka kada je povjerenje u pravosudni sustav na najnižim granama. Novinarstvo je zadnja brana tome da se dozna istina, da se dozna sve što se dešava i po ministarstvima i od strane onih koji obnašaju izvršnu vlast, a upravo se tim zakonom stavlja na slobodu sudstvu i Državnom odvjetništvu da odlučuje da li je nešto legalno, da li je nešto u javnom interesu ili je neka ta informacija koja je dospjela u javnost kazneno djelo. A samo se podsjetimo toga da je glavni državni odvjetnik kazao da njegova prepiska sa Josipom Rimac nije u javnom interesu. Zato je SDP poslao u proceduru izmjene Kaznenog zakona, te tražimo da se ukloni ovaj članak iz zakona, a s obzirom da je HDZ-ov koalicijski, odnosno sad partner iz koalicije, znači iz vladajuće većine jasno se opredjeljivao protiv tog zakona, kritizirao ga. Ja uopće ne mogu vjerovati da bi glasali suprotno od toga nego da se ukine ono za što su se i oni zalagali. Ono što ja smatram krajnje licemjernim, a to je da HDZ u svom programu Vlade koji smo imali priliku slušati u prošlom tjednu je stavio jedno poglavlje koje se zove pravedna Hrvatska i u tom dijelu piše da će se predložiti novi Zakon o medijima koji će ojačati neovisnost medija. Pa meni to zaista izgleda kao ruganje tom programu i govoriti o neovisnosti, a s druge strane znamo koji su zakon donijeli, iz kojeg razloga. Što se tiče toga ja mogu samo zaključiti da ni HDZ, ni bilo kakav Kazneni zakon, bilo kakva institucija i SLAP tužbe sigurno neće zaustaviti novinare da rade onaj posao za koji su se opredijelili jer to je na neki način poziv, a ne posao, te ćemo i u budućnosti sve one one informacije o tome što se dešava po ministarstvima i kao što sam rekla u Izvršnoj vlasti sigurno doznat iz novinara, a mi ćemo iz SDP-a uvijek davati potporu što se toga tiče. I na kraju pitanje ravnatelju kako ćete reagirati na Domovinski pokret, stranku opasni pokret s obzirom na namjere prema novinama kada krene uređivati javni tv servis i provoditi tzv. kroatizaciju Hrvatske radio-televizije što god njima to značilo. Hoćete li napokon postati neovisni o bilo kojoj političkoj strukturi? I da li ćete pozivati u vašim emisijama a ne samo o ovim o ljepoti veći broj žena, jer smo i i u proteklom periodu imali priliku i o tome slušati? A još jedno pitanje sukladno najavama revizije, povijesne revizije od strane DP-a hoćete li ponoviti i dokumentarac od NDH od autora Klasića koji je bio bunkeriran šest godina s obzirom na izvrtanje povijesnih činjenica o nastanku i karakteru ustaške države NDH. Mislim da bi bilo nužno da neki dobro ponove povijest. Hvala. Prva replika gospodin Bosanac. prava opasnost za demokratsko društvo, a posebno su one gorke i bolne kada vlastita medijska kuća tim tužbama zasipa svoje novinare. To je baš, znači da je nešto užasno trulo u samoj toj medijskoj kući, a istovremeno ta medijska kuća nema hrabrosti da postavi kriterij nulte tolerancije na mito i korupciju. Podsjetit ću da smo mi u gradu Zagrebu nedavno otkrili veliku aferu pronevjere novca u jednoj javnoj instituciji i osoba koja još nije osuđena, ali je osumnjičena za tu veliku pronevjera isti čas dobila otkaz. Čovjek koji je nosio novac, mito 50 000 eura dan danas radi na Hrvatskoj televiziji. Ne postoji ta hrabrost da se čovjeku da otkaz. I možete se pozivati na zakonske odredbe, ali pitanje što je to borba za nultu stopu korupcije i to je ta razlika koja se vidi danas između onih koji su spremni za tu borbu i onih koji nisu dorasli toj borbi. **Radin, Hvala vam na replici. Pa evo ja sam, mogu se samo sa vama složiti da je vrlo bitno o tome razgovarati i konstantno napominjati o tom problemu, jer ovaj broj SLAP tužbi koje su u Hrvatskoj evidentirani, a koje dobivamo po ovom izvještaju svake godine zaista alarmantan alarmantan i velik i to je zapravo jedan prikriveni način da se uređuje novinarstvo, odnosno da se novinare onemogući da pišu o onome što bi trebali, odnosno šta je interes javnosti, a ne interes javnosti što prosudi sudac ili glavni državni odvjetnik.

kampanje za europarlament pa kako komentirate činjenicu da Hrvatska radiotelevizija, pa evo pozdravljam ovim putem i ravnatelja. Imam jednu sugestiju, premalo prati događanja u Europskom parlamentu. Znači tamo se donose bitne odluke, uredbe koje Hrvatski sabor mora kasnije potvrđivati i tamo kroji u biti velikim dijelom politika i smjer Hrvatske, a jako malo se prenosi prvenstveno što se tiče aktivnosti naših europarlamentarnih zastupnika u informativnom programu. Vi danas kada pitate prosječnog građana ja vam garantiram da 80% naših eurozastupnika ne znaju uopće nabrojati i nit znaju da su gore u EU parlamentu. Ne zato što ljudi ne rade, nego zato što se premalo prati, pa smatram da bi ipak trebalo bar jednom tjedno u informativnom dnevniku znači 5 minuta izdvojiti za tematiku djelovanja naših zastupnika u Europskom parlamentu. **Radin, Hvala. Kolega Pavliček, pa mislim da je to zaista dobra ideja, evo stvarno nisam na takav način o tome razmišljala, ali zaista evo mi smo članica EU tamo se donose zakoni koji su bitni za funkcioniranje naše države. Neki zakoni u našoj državi nastaju na, radi tih zakona koji su doneseni u EU i mislim da bi se građani itekako bolje trebali educirati o tome što se tamo radi i onda bi izlazak naših građana na europske izbore Furio (Nezavisni)** Hvala. I idemo na završna, a oprostite, da, idemo na završne riječi. Gospođa Glasovac ispred SDP-a. vam gospodine potpredsjedavajući. Završno bi željela u ime Kluba zastupnika SDP-a reći kako naš klub neće podržati izvješće HRT-a za 2022. godinu zato jer je ono manjkavo, jer je netransparentno i kosi se s profesionalnim uzusima izrade izvješća modernih javnih televizija. Drugo ono što ne možemo podržati je da u ovako jednom ozbiljnom izvješću zapravo realno nema konkretnih informacija trošenja javnog novca dobivenog pristojbom jer mi nigdje ne vidimo i nemamo predočena istraživanja koja bi ukazivala na povećanu ili smanjenu gledanost hrvatske radio, emisija koje je HRT proizvela pa da bismo onda na osnovu toga mogli razmatrati omjer uloženog od strane građana u omjer onoga što je isplativo odnosno koji su benefiti koje su građani od tog uloga kojeg su investirali u javni servis Treće ovdje postoje obmanjujuće informacije u ovom izvješću kada se kaže da imamo, bilježimo napredak u proizvodnji programa za Hrvate izvan domovine čime se, kako se navodi u izvješću podigla gledanost, proširilo horizont, donijelo neke rezultate da bi se u istoj tablici ispod zapravo demantiralo ovu rečenicu brojkama. Pa tako možemo vidjeti da recimo nisu ispunjeni ciljevi koje je, koji su zadani, pa se tako od planirane 41 emisije u programu za Hrvate izvan RH, HRT je HRT je proizveo samo 26, a od planiranih 1.100 minuta programa realizirano je nešto više od 700. Slijedeći razlog zašto nećemo podržati ovo izvješće je zato što vidimo da se nastavlja trend HRT da se bavi tužbama bilo podizanjem tužbi protiv zaposlenika HRT-a ili ubirući plodove minulog rada prethodnog ravnatelja, pa tako vidimo da je na HRT-u zaprimljeno 40 tužbi protiv HRT-a, a da je HRT podnijela opet 2 tužbe protiv nekoga. Ponavljam, znači ponovno se novcima poreznih obveznika financiraju sudski postupci u kojima radnici vjerojatno tužbe HRT, a HRT ovim slep tužbama tuži svoje radnike odnosno zastrašuje svoje radnike da budem točnija. Nadalje, u ovom izvješću se navodi kako HRT posluje u skladu sa zakonom i navodi se da se provelo 84 postupaka nabave male vrijednosti, 36 postupaka nabave velike vrijednosti, ali nigdje ni riječi o tome koliko je ugovorenih poslova van javnih nabava, pa tako imamo i ovdje su se danas jasno komunicirale te informacije da je ravnatelj HRT-a zapravo sebi odnosno svojoj tvrtci koju je službeno morao prenijeti na nekog drugoga isplatio javnom direktnom pogodbom 700 tisuća eura što se nigdje u ovom izvješću de facto ne spominje, spominje, ali ne vidimo ni koje su druge direktne pogodbe. Posljednje, ali ne i manje važno i dalje smatramo da jedan dobar dio zaposlenika HRT-a nema adekvatne i plaće dostojne, dostojne čovjeka za razliku od onog jednog dobrog dijela gdje su te razlike i nejednakosti iznimno naglašene, koji uživaju iznimno visoke ne samo plaće nego i beneficije koje su ponekad neopravdane u odnosu na ono što je dano odnosno isporučeno za te plaće. I sad kad pogledamo vaše izvješće u odnosu na izvješća prethodne uprave HRT-a od 2019. i 2021., mi znamo da je njihova politika bila politika štednje, pa bi onda oni prikazivali ogromnu dobit na način što bi štedjeli na proizvodnji programa. Vi ne idete tim putem, vi ste čak planirali mimo zakona gubitke odnosno poslovanje u minusu pa vas je nadzorni odbor u tome spriječio. Međutim, ono pitanje koje se postavlja, ako se i troše sredstva na proizvodnju programa, a troše se više negoli je to bilo u prethodnom razdoblju postavlja se pitanje zašto je dominacija otkupa stranih sadržaja, vanjske produkcije … …/Upadica Furio Radin: Hvala./… informativnog programa, znanstvenih, umjetnički koji su zapravo trebaju biti core javnog servisa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Završila je rečenicu, bila je dugačka rečenica. To je tako. I sada gospodin Ivanović. Ne povreda Poslovnika. A zbog čega? Ne, nema, nema, nema, nema. Sa samo je. Nema, nema. Gospodin Ivanović izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Evo za razliku od SDP, Hrvatska demokratska zajednica i klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati ovo izvješće iz razloga što je u njemu sažeto sve ono što smatramo da je bitno za rad jednog javnog servisa kao što je HRT i upravo to. Ovdje kad se govori, uglavnom se govori o televiziji i svi smo fokusirani na televiziju. Radio nekako ostaje u drugom planu pa ja evo i s ove govornice želim svim urednicama, urednicima na Hrvatskom radiju i 1. i 2. i 3. programu i 8 regionalnih centara, reći da da pratimo njihov rad, da uživamo u njihovim emisijama i da je radio jednako bitan čak nekada možda i puno bitniji u odnosu na televiziju, brži, dinamičniji. Evo i njima želim da sve ovo što je naglašeno ovdje s tim se slažemo i mi. Naravno plaće djelatnika na HRT-u su sigurno prioritet ove, ove uprave, dapače to je prioritet i Vlade RH i nadamo se da će tome biti tako. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. I time završimo raspravu i o toj temi ćemo glasovat kada će se steknu, kada se steknu uvjeti po ustaljenoj formuli. Sutra četvrtak 23. svibnja '24. Izvješće o radu Pravobraniteljice za djecu za '22. godinu. Znači dolazi